Писмени отговори за връчване от: - заместник министър-председателя и министър на вътрешните работи в оставка Цветан Цветанов на въпрос от народния представител Яне Янев; - заместник

- министъра на регионалното развитие и благоустройството в оставка Лиляна Павлова на две питания от народния представител Димчо Михалевски; - министъра на регионалното развитие и благоустройството в оставка Лиляна Павлова на два въпроса от народния представител Димчо Михалевски; Михалевски; - министъра на регионалното развитие и благоустройството в оставка Лиляна Павлова на два въпроса от народния представител Димчо Михалевски;

Михалевски; - министъра на външните работи в оставка Николай Младенов на питане от народния представител Димчо Михалевски; - министъра на земеделието и храните в оставка Мирослав Найденов на питане от народния представител Димчо Михалевски; Михалевски; - министъра на здравеопазването в оставка Десислава Атанасова на въпрос от народния представител Милена Христова; - министъра на отбраната в оставка Аню Ангелов на два въпроса от народния представител Ангел Найденов;

Найденов; - министъра на здравеопазването в оставка Десислава Атанасова на въпрос от народния представител Евгений Желев; Евгений Желев; - министъра на икономиката, енергетиката и туризма в оставка Делян Добрев на въпрос от народния представител Захари Георгиев; - министъра на икономиката, енергетиката и туризма в оставка Делян Добрев на два въпроса от народния представител Иван Николаев Иванов;

Иванов; - министъра на външните работи в оставка Николай Младенов на въпрос от народния представител Лъчезар Тошев; - министъра на икономиката, енергетиката и туризма в оставка Делян Добрев на въпрос от народния представител Любомир Владимиров;

Благодаря, госпожо председател. Честит Осми март, честит празник на всички български жени! Дано за всяка една от тях днешният ден да бъде пълен с радост, добри пожелания и щастие! Уважаеми дами и господа народни представители, госпожо министър в оставка, последните работни седмици на Четиридесет и първото Народно събрание преминаха – имам основание да кажа, както и целия мандат на ГЕРБ, в света на кривите огледала на ГЕРБ – далеч от проблемите на хората. Сякаш пълните със справедлив гняв софийски улици не Ви засягат? Сякаш Парламентът с мизерните няколко процента доверие живее собствен, различен живот от този на неговите работодатели – българските граждани. Вместо най накрая да се заеме с проблемите на хората и да се опита да реши поне част от тях, свързани с високите сметки за ток и невъзможността на хората да ги платят, парламентарното мнозинство на ГЕРБ си сътвори съвсем различен дневен ред. Най-краткото определение – неадекватно. Занимавахте ни, дами и господа от мнозинството, с общото авиационно пространство на Европейския съюз с Молдова, с избягването на двойното данъчно облагане с Швейцария – сигурно са важни въпроси, но това едва ли са темите, които тревожат хората. Наистина ли сте абсолютно слепи за болката на хората по улиците? Наистина ли не чувате гласа на протеста? Наистина ли не осъзнахте шамара на народното недоволство, което Ви отвя, започвайки от премиера Борисов? Не разбрахте ли, че циркът, който разигравате в последните две седмици в Парламента, допълнително отвращава и вбесява хората? Две седмици, докато народният гняв бушува навън, Вие с всевъзможни евтини номера и хитринки отказвате да разглеждате важните за хората проекти, внесени от Парламентарната група на Коалиция за България – за неотложните мерки за намаляване на цената на електрическата енергия; за налагане на мораториум върху разпоредителните сделки с държавно имущество до провеждане на парламентарните избори; за хаоса в здравната система. Ръководството на Парламента и Парламентарната група на ГЕРБ извадиха цял арсенал от всевъзможни трикове и процедурни хватки, само и само да избягат от решаването на тези въпроси. Как обяснявате на хората, че бойкотирате въвеждането на забрана за изключване на тока за неплатени сметки сега? Как обяснявате на хората, че отказвате да гласувате още мерки за намаляване на цената на тока? Как ще обясните на хората, че не желаете да обсъждате тежките проблеми в здравеопазването и поисканата от лекари и пациенти оставка на управителя на Националната здравноосигурителна каса д-р Пламен Цеков? Хората видяха цирковете на ГЕРБ в Парламента, провалените заседания на Икономическата и на Здравната комисия, позора на бойкотиращите заседанията депутати от ГЕРБ. Това, дами и господа народни представители, е срамен финал за 41-то Народно събрание. Трагично е, че Вие изобщо не осъзнавате дълбочината на проблемите, които създадохте на хората – Вие, народните представители от мнозинството на ГЕРБ – това са бедността, безработицата, мизерията! Вие продължавате да не разбирате какво изкара гражданите на улицата – не изчерпаните нерви на Борисов, а изчерпаното търпение на хората; отчаянието и липсата на перспектива! Гладът победи страха! Хората излязоха на улицата, помитайки напудрените послания на министрите на ГЕРБ. Четири години искахте да внушите на хората, че в България се живее добре; че Европа се прехласва по постната пица на Дянков. Ще цитирам само един от многобройните убийствени за ГЕРБ коментари от авторитетни чужди медии, като оценка за случващото се в София: „Българите са не просто бедни, те са най-бедните в Европа! Хората умират от глад и студ.” Заглавието на статията е размазващо: „Борисов – кой въобще го е чувал!?” Както се казва: „Без коментар!”.

пореден ритник за управляващите! Темата беше един от трите външнополитически приоритета, които обявихте и които не постигнахте. Като кажем „Шенген”, разбирайте „провал”! Провалът е по всички важни приоритети, които обявихте. Провалът е общият знаменател, но най-звучно кънти Шенген! Цитирам оценката на холандския секретар по сигурността и правосъдието след вчерашната среща на министри в Брюксел: „Трудно е – казва той – да се каже дали постиженията на България и Румъния се оценяват с двойка или тройка”. И още: „Това е решение, което се базира на качествена оценка, а не на политическа.” Това разбива защитната теза на министъра на вътрешните работи в оставка Цветанов, че си е свършил работата. Истината е друга. За пореден път партньорите Ви казват, че има проблеми с корупцията, с организираната престъпност, с върховенството на закона. Само Вие – депутатите от мнозинството и управляващата партия ГЕРБ, не го разбирате и не го чувате. Колко пъти още да Ви наритат, Очевидно е, че единственото, на което разчитате1 е късата памет на хората. Разчитате, че между оставката на господин Борисов и изборите хората ще забравят. Този път максимата „Всяко чудо за три дни” няма да сработи. Предупреждавахме Ви и за инфлацията, и за растящата безработица, и за замразените доходи. Мислите, че след увеличението на пенсиите с десетина лева от 1 април хората ще забравят кошмара от близо четиригодишното управление?! Мислите, че кризисният пиар ще замести реалните действия? Че с решението на ДКЕВР за 6-7% намаляване на цената на тока проблемът със сметките е решен?! Или, че обещанието за социална политика и доходи ще успокои протестите!? Прах в очите на хората! Това са въпроси, които се решават с бюджета, който Вие гласувахте и който орязахте. Това са въпроси, които се решават с Националния план по заетост, средствата по който Вие намалихте три пъти. Каква заетост? Какви доходи? По ръст на безработица България при ГЕРБ е в челните места на Европа, а по доходи – закована на последното. Това е в края, а не в началото на управлението. Има ли по-голямо дебелоочие от това сега да обещавате за новия мандат доходи и социална политика, сякаш не Вие управлявате? Няма как да скриете Вашата отговорност за катастрофата, до която докарахте страната, зад внушението за колективна отговорност. Амнезията няма да помогне. Управляващи бяхте Вие. Слава Богу, че вече се използва минало време – бяхте! Вярно е, че това, което се случва на улицата, е отговорност на всички за годините на прехода, но това, което се случва на улицата, е най-вече заради Вашите безобразия. Вие отключихте гнева на хората. Бавенето и протакането от страна на Президента при назначаване на служебния кабинет не Ви помага. Хаосът и безвластието са коварен съюзник. Вярно е, че той работи за Вас, но всеки пропуснат ден задълбочава кризата. Замитането на следите няма да мине! Упражненията: „С нас лошо, но без нас – още по-лошо” също няма да минат. Не си играйте с огъня! Гневът на хората се отприщи и е на път да Ви помете, дами и господа от ГЕРБ! Благодаря, господин Найденов. От името на Синята коалиция – д-р Ваньо Шарков. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми дами и господа народни представители, уважаема госпожо министър в оставка! От името на нашата парламентарна група ще Ви представя декларация във връзка с кризата в здравеопазването и по-специално в лекарствената политика. „Уважаеми дами и господа, фармацевтичните олигарси създадоха монопол на обслужване на българските граждани и безумно високи цени на лекарствата. Те обслужваха тройната коалиция и продължиха да се чувстват недосегаеми при управлението на ГЕРБ. Гарантират си комфорт и печалба с пари за медии, футболни клубове и управляващи партии. Хората протестираха срещу монополите, а фармацевтични олигарси влизаха без свян в Надзорния съвет на Националната здравноосигурителна каса и изненадващо станаха част от обществени съвети към президента Плевнелиев и дори безсрамно се опитаха да станат част от протестите. Всеки от тях е бил част от управлението и на НДСВ, и на тройната коалиция или ГЕРБ, но днес се представят дори за протестиращи. Днес с обществени средства здравните осигуровки на българските граждани се плаща за лекарства 5 до 6 пъти повече пари отколкото в началото на реформите през 2000 г. Ръстът на средствата за болничната помощ е в пъти по-малък от този за медикаменти. Печалбата от тази диспропорция е в полза на фармацевтичния монопол и във вреда на пациента. Вероятно бездействието на държавата в битката с монополите на лекарствения пазар ще гарантира на ГЕРБ или тройната коалиция финансови постъпления за предизборната кампания!? Няма никакво съмнение, че това поведение на управляващите през последните години накара пациентите да пътуват до съседни държави, за да си купят медикаменти на нормални цени. Сините народни представители предложихме конкретни мерки в лекарствената политика, които да гарантират на гражданите, че държавата е на страната на лечебните заведения и пациентите, а не на страната на фармацевтичните монополи. Предложихме ясни и категорични позиции на институции, но Вие предпочетохте корпоративните интереси. Ние изискахме и предложихме законодателни промени с цел преустановяване възможностите за вертикална интеграция между производител на лекарства, търговец на едро и аптека. Вие обаче отхвърлихте нашето предложение – предпочетохте да запазите монополите в лекарствената политика. Дори нещо повече – позволихте им да създават болници и да рекетират съществуващите други. Ние настоявахме за премахване на излишните комисии, отговорни за лекарствената политика, които създават корупционна среда, намесват се безотговорно в процеса по ценообразуването и реинбурсирането на лекарствата и размиват отговорностите на Министерството на здравеопазването и Националната здравноосигурителна каса. Вместо това ГЕРБ се опита да премести Изпълнителната агенция в Плевен с нелепия аргумент, че наблизо била Стопанската академия в Свищов и Медицинският институт в града. Няколко пъти сините депутати предлагаха диференцирана ставка на ДДС за лекарствата – практика, която е налице в цяла Европа и държавите, съседни на нас, които дори не са част от Европейския съюз. Но Вие категорично отказвате да изпълните това нещо, заложено в предизборните програми и на БСП, и на ГЕРБ. Ние настоявахме Министерството на здравеопазването да възстанови ангажимента си за гарантиране достъпа на пациентите до лекарства за социално значими заболявания. Вместо това, Вие удобно прехвърлихте тази отговорност на Касата и направихте болниците зависими от фармацевтичния монопол. Предложихме разходите за медикаменти на Националната здравноосигурителна каса да не надхвърлят 20% от всички здравноосигурителни плащания, но и тук не намерихме подкрепа. За нас няма съмнение и българските граждани са убедени, че партиите от Тройната коалиция и ГЕРБ разчитат на парите на фармацевтичните олигарси за изборите. По наше предложение Народното събрание с пълно единодушие прие парите от здравноосигурителните вноски да се разходват единствено и само за здравноосигурителни плащания, макар и в началото на 2013 г. Но и от това си добро решение ГЕРБ се отказа. Сините депутати настоявахме електронната здравна карта да стане факт от началото на 2012 г., като инструмент против възможностите на държавата да краде от здравните вноски на коректните български данъкоплатци. Това бе и възможност да се противопоставим на фармацевтичните монополи чрез постоянен контрол на предписаните медикаменти. два пъти предложихме закон за правата на пациентите и два пъти промени в Наказателния кодекс с оглед инкриминиране нападенията над лекари и медицински персонал. Днес обаче е ясно, че Вие не се интересувате нито от правата на пациентите, нито от защитата на лекарите. За Вас са важни монополите в здравеопазването, олигарсите в лекарствения бизнес, партийните Ви каси и личното Ви облагодетелстване. Дали Огнян Донев или Марешки ще Ви финансират партийно, няма значение. Важното е, че пациентите, лекарите, а и ние винаги ще се противопоставяме на опитите да се краде от здравните осигуровки в полза на олигарсите и монополите в здравеопазването. Благодаря Ви за вниманието. която ще отговори на няколко въпроса на народния представител Георги Божинов. Първият въпрос е относно финансирането на проект за подмяна на ВиК мрежата на гр. Сливен по Оперативна програма „Околна среда”. Слушаме Ви, господин Божинов. Благодаря Ви. Уважаема госпожо председател, уважаема госпожо Караджова, уважаеми господа народни представители! Този въпрос съм го задал през месец септември миналата година, а следващите въпроси, които ще поставя днес, имат давност отпреди шест месеца. Когато поставях своите въпроси, моята идея беше да бъдат прекратени порочни практики, водещи до загуба на глобални, колосални средства, които се полагат на България от предприсъединителните и по оперативните програми. Днес този смисъл е загубен. Но аз поддържам моите въпроси, защото с отговорите, които ще получа, и коментарите, които ще направя, ще имаме възможност да получим светлина, макар и частична, защо българите са бедни и защо са най-бедни в момента в Европа. Финансирането на проекта за подмяна на ВиК мрежата в гр. Сливен по Програма ИСПА се провали. Сега се преминава към финансиране на проекта по Оперативна програма „Околна среда”. Провалът стана по следния начин. Беше сключен договор с избран от общината изпълнител, договорът беше прекратен, кметът сключи нов рамков договор, за който, госпожо министър, от тази трибуна с Асен Гагаузов Ви предупредихме, че не може да бъде приет за действащ и няма да има плащания. Това се случи и проектът се провали. Моят въпрос е: колко милиона лева, предвидени за България, не влязоха в страната? Колко милиона лева е обемът на дейности, свършени от фирмата, която започна да работи? Какво присъди арбитражът, за който фирмата съдеше Вас и общината? Колко милиона са присъдените лихви? И ако си спомняте, колко пари дадохте за адвокатска защита в този спор? И последно, за да знаят сливналии, какви елементи на загубения проект и негови подобекти не могат и няма да бъдат включени във финансирането по оперативна програма? Уважаема госпожо председател, дами и господа народни представители! Уважаеми господин Божинов, отговарям конкретно на Вашия въпрос, който е: какви елементи и подобекти отпаднаха от проекта по Програма ИСПА? На каква сума възлиза финансирането на проекта? Какви разходи, направени по проекта, са изплатени по ИСПА и каква е сумата на неусвоените средства? Моят отговор е конкретен. Проектът за Сливен по Програма ИСПА включва два елемента. Първо, реконструкция на Пречиствателна станция за отпадъчни води – Сливен. Реконструкцията е изпълнена и обектът е въведен в експлоатация през юли 2011 г. Вторият елемент е изграждане и реконструкция на 25 километра канализация, за които са били предвидени 15 млн. 300 хил. лв. по Програма ИСПА. От тях са изпълнени 5,7 километра, за които са изплатени 3,3 млн. лв. от Програма ИСПА. През септември 2012 г. Министерството на околната среда и водите сключи договор за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Околна среда” с община Сливен за изпълнение на интегриран проект на водния цикъл на гр. Сливен в размер на безвъзмездната финансова помощ от Европейския съюз и държавния бюджет в размер на 58 млн. лв. В обхвата на този договор е включено изграждане и модернизация на около 28 километра канализация и около 21 километра реконструкция на водопровод в гр. Сливен, като в обхвата на новия проект са включени и километрите, неизпълнени по Програма ИСПА. Видно от информацията, всичко, неизпълнено по Програма ИСПА, е залегнало за финансиране в договора по Оперативна програма „Околна среда” от септември 2012 г. Уважаема госпожо председател, уважаема госпожо министър! Вие наистина чели ли сте този отговор преди да дойдете на тази трибуна? Аз Ви питам: какви елементи и подобекти за проекта отпаднаха при новия ред на финансиране? Искат да чуят сливналии кои кладенци, които бяха включени по ИСПА, няма да бъдат финансирани по оперативна програма и те никога няма да имат пари да рехабилитират и възстановят тези източници. Питах Ви – а те са 60 млн. лв., колко е загубила България и не са влезли? Вие не ми отговорихте. Питах Ви: за колко Ви съди пред арбитража този, с който развалиха договора, и за колко милиона е лихвата? Само лихвата е 7 милиона. Общината обжалва решението срещу Вас и общината, и загуби това обжалване. Аз питам кой ще плати тези пари? Затова, госпожо председател и госпожо министър, е беден българинът, защото 60 милиона на длан, които му се полагат, не влязоха в България. Затова 7 милиона плюс 1 милион лихви трябва да ги плати бедният български данъкоплатец. Затова подобекти които не са финансирани по онзи проект, не могат да бъдат финансирани по тази програма. Некадърното и волунтаристично управление,

които не са в оборот, не са заплати, не са доходи, не са потребление, не са благоденствие, не са завършени обекти. Това е причината, която Вие не видяхте, като Ви питах да ми отговорите, и нямате доблестта да я признаете, госпожо министър. Уважаеми господин Божинов, в проекта по Програма ИСПА за ВиК сектора на град Сливен няма никакъв водоснабдителен компонент. Казвам го с цялата отговорност на министър, който отлично познава не само този, а и всички проекти по Програма ИСПА. Да, отговарям Ви точно. Оттук нататък, тъй като повдигате въпроса за Програма ИСПА, качила съм на интернет страницата на министерството информация за огромната работа, която свършихме, а тя включва и Програма ИСПА. Сега искам да информирам народните представители, а и всички граждани, които гледат днешното предаване на парламентарния контрол. В средата на 2009 г., девет години след началото на Програма ИСПА, заварих програмата, която е в размер на 1 млрд. лв. за ВиК сектора основно и някои проекти в отпадъците, с усвояване за девет години в размер на 37%. Програмата изтичаше като срок в края на 2010 г., което означаваше, че за тази една година, която ми оставаше, трябваше да предприема спешни мерки, за да спасим 700 милиона, които България трябва да усвои за много важни проекти. В резултат на спешните мерки и анализи, които възложих, и план за действие, приключихме програмата с 93% усвояване.

предходното правителство, на предходния министър, наложени са финансови корекции на страната – глоби, в размер на 25% за всички тези договори. Срокът изтичаше. В резултат на преговорите и партньорството, което установихме и имаме с Европейската комисия, ние успяхме и създадохме възможността тези финансови корекции да не бъдат плащани от бюджета на България. Освен това успяхме да удължим срока за изпълнение на договорите и както Ви казвам, от 37% – за девет години, за две години и половина успях като министър с екипа на министерството да достигнем 93% усвояване по финансовите меморандуми. Изключително професионално поведение от страна на колегите и мои решителни действия като министър – успяхме да изградим тази инфраструктура. Следващият въпрос на народния представител Георги Божинов е относно причините за пренасочване на средства от Оперативна програма „Околна среда”, приоритети – „Води” и „Биоразнообразие”, към Министерството на вътрешните работи и други ведомства. Уважаема госпожо председател, уважаема госпожо министър! Дадохте много допълнителна информация, но забравихте да кажете и да отговорите на моя подвъпрос: колко е адвокатският хонорар на загубеното арбитражно дело? С Вашия подпис, отговор, който сте ми дали писмено на този въпрос, е повече от 123 хил. лв. А там, в този отговор, има още десетки такива адвокатски хонорари за дела, за дела, водени по тази успешна дейност. Преминавам към следващия въпрос. Както стана известно, това го пише на 9 октомври, крупни суми по двете приоритетни оси – „Води” и „Биоразнообразие”, се насочват в други области. Вие, госпожо министър, знаете много добре какви средства са необходими за постигане на целите в сектор „Води” и огромният недостиг на средства за реализиране на стратегията за водния сектор. Моят въпрос тогава е бил: какви са причините за отклоняването на планираните за този програмен период средства за други цели, като знаете, че модулът на Европейския съюз ни е за нужди, които са доказани, инвестиции, които са предвидени, и ефект, който се цели да се постигне? Кое от тези неща не беше в ред, за да отклоните при този дефицит на средства в сектора „Води” близо 500-600 милиона в други направления? За отговор – министър Нона Караджова в оставка. Уважаема госпожо председател, господин Божинов, дами и господа народни представители! Програма „Околна среда”, 2007-2013 г., има да изпълни много важни цели в областта на опазването на околната среда в частност „Води, отпадъци и биоразнообразие”, като своевременно се подготвят проекти по програмата и се усвояват средства. В резултат на изключителното забавяне на програмата през първите три години, когато в средата на 2009 г. заварих 1% разплащане на средства по програмата, отменени проекти от Европейската комисия на на 2 юли 2009 г. в размер на 1 млрд. 200 млн. лв., точно в сектор „Води”, поради факта че са технически, икономически и екологично неефективни, се наложи всички тези проекти да бъдат изцяло преработени от общините. Това изисква година и половина – две. Тоест ако проектите бяха подготвени добре от началото на 2007 г., 2009 и 2010 г. щеше да се строи, да получаваме фактури, които да разплащаме и усвояваме средства. Тъй като по цитираните причини програмата се забави, следваше да предприемем спешни мерки и да отворим програмата и към други нужди. Така че причината за разширяване на обхвата на програмата е аргументирана, програмата включи допълнително проекти за намаляване на вредните емисии от градския транспорт и подобряване качеството на атмосферния въздух в градовете, проекти за подобряване на капацитета на България за борба с наводненията, както и с горските пожари, особено в труднодостъпни и високопланински терени в националните природни паркове и резервати и проекти за мониторинг на околната среда. Настоящите приоритети на програмата, включително секторите „Води” и „Биоразнообразие”, са били и продължават да бъдат приоритет на Министерството на околната среда и водите и сега, и през следващия програмен период. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА Уважаема госпожо председател, уважаема госпожо Караджова! Днес е последният ден, в който заставате на тази трибуна и не откривам и капка самокритичност – всичко е там някъде, далече в предишните тройни или не знам какви коалиции. Госпожо министър, намираме се в последната година на програмния период, намираме се в края на четиригодишното управление на Вашата партия и на Вашето министерстване. За четири години хората правят космическа програма, реализират стратегически направления, ние не можем да усвоим 500 милиона! Ако бяха усвоени, госпожо министър, това означаваше заплати, доходи, заетост, потребление, съживяване на икономиката. Добре че не започнахте да ми отговаряте като министъра на еврофондовете колко са важни пожарните и другите неща, за които насочихте парите, защото и на Вас щях да кажа, че там се сляха две министерства – на бедствията и авариите и на Парите, които дава българският народ и данъкоплатецът за двете неща, са на едно място. Там са парите за пожарните и за помпите, и за всичко друго. Но там парите отиваха за подслушвания. Затова компенсирахте тези неправомерни разходи с абсолютно необходимите на българския народ пари за водопроводи и пречиствателни станции. Госпожо министър, можете ли сега, когато станете за следващия въпрос или като дуплика да ми кажете дали с днешна дата е решен въпросът с кофинансирането и с ДДС-то след 4 години Ваше управление като голяма пречка за реализирането на тези проекти? Бъдете поне на експертното ниво, в което Ви познавам по-рано, защото политическата отговорност Ви затисна и загубих експерта във Ваше лице.

под 1% усвояване на 40-те милиона от програмата, без нито един подготвен проект в общините – и в отпадъци, и във води. В момента оставям подредена програма, а тя беше и спряна. В момента оставям подредена програма с работещи системи за финансово управление и контрол, с 20% разплащане по програмата, договорени всички средства по програмата. Свърших великолепна работа с екипа, който е отличен! Резултати: в момента в сектор „Води”

за над 2,5 милиона еквивалент жители и още толкова са в изпълнение. Вярвам, че това ще се продължи. Десетки километри водопроводи и канализации. Господин Божинов, преустанових пилеенето на пари за канали, които стигат до никъде в села от 100-200 жители. Да Ви дам примера, който всички журналисти отидоха и снимаха. Ако искат, могат да продължат в още 200 села. Почти 1 млрд. лв. дадохте за канали, които отиват до никъде, до половината построени, за села, където няма повече от 15 присъединени къщи, не работят канализациите и пречиствателните станции, защото в тях просто няма вода, която да се пречиства. Свърших отлична работа.

Госпожо председател! Госпожо министър, много е интересна тази самооценка, която повтаряте. Древните мъдреци са казали, че едно изказване понякога говори повече за този, който го прави, отколкото за това, което прави. Замислете се върху тези думи! И така, следващият въпрос също е интересен. Госпожо министър, Вие като управляващ орган по Оперативна програма „Околна среда” не можете да не знаете, че Столична община е обявила конкурс за популяризиране на Проект „Изграждане на интегрирана система от съоръжения за третиране на битови отпадъци на Столична община”. Размерът на сумата, определен за това, е неприлично голям, а необходимостта от такъв конкурс – съмнителна. Един от елементите на системата, а не етап от изграждането, както неправилно се внушава, се забави – няма го самия завод за третиране на битови отпадъци. министър, причините не са в това, че не е популяризиран проектът. Причините са много и от съвсем друго естество.

при това състояние на проекта да се изразходват повече от един 1 млн. лв. за неговото популяризиране? Допълнително да Ви попитам освен това, което съм написал: като ще го популяризирате на столичани, ще им кажете ли, че когато започне да работи заводът,

Уважаема госпожо председател, дами и господа народни представители! Уважаеми господин Божинов,

на това, че имаме напълно одобрен проект от Европейската комисия, във висока степен реализиран в първите му компоненти, се решават въпросите на столичани до 2040 г., при това устойчиво. Заради това е и безвъзмездната финансова помощ от Европейския съюз. Явно Ви е много тъжно, че се случват нещата с този интегриран проект за управление на отпадъците в столицата, но се случват – това е положението. На конкретния Ви въпрос. Вие знаете, че условия за предоставяне на безвъзмездна помощ от европейските фондове е изпълняваните проекти да бъдат популяризирани сред гражданите. Тези изисквания са залегнали в разпоредбите на европейските регламенти. В тях се определят изискванията по отношение прозрачността и публичността на проектите, финансирани от структурните и Кохезионния фондове. Неспазването им може да се третира като нередност и да доведе до налагане на финансови корекции. Управляващият орган на Оперативна програма „Околна среда” разработи насоки за информация и публичност, в които подробно са описани изискванията към бенефициентите, включително и за така наречените „големи проекти”, какъвто е проектът на Столична община. По Проекта „Интегрирана система от съоръжения за третиране на битовите отпадъци” в рамките на одобреното от Европейската комисия проектно предложение, което включва и тази част – за информация и публичност, са предвидени и тези средства. и тези средства. С тях общината трябва да финансира изпълнението не само на задължителните мерки за информация и публичност чрез представяне под различни форми на проекта и неговите резултати пред гражданите на София и пред цялата общественост, но и и много широки кампании, които да информират и да обучат населението във връзка със системите за разделно събиране и в частност нещо, което предстои да се случи за първи път може би на територията на България – разделно събиране на зелените отпадъци освен от парковете и градините, и от домовете на хората, където има повече къщи и такива отпадъци.

от търговски обекти, социални заведения и така нататък. По-нататък може би ще се разширят и сред домакинствата. Това изисква хората да бъдат осведомени, изисква познания на хората, изисква да бъдат мотивирани и стимулирани, а също така и убедени, че трябва да са част от процеса, защото колкото и да има желание общината за това съоръжение, ако гражданите не са убедени в своето ежедневно и все по-разширяващо се участие в тези системи, резултатите няма да са на нужното ниво.

от органите за финансов контрол, от Сметната палата и от други органи. Относно това, което ми разказахте сега, че ще бъде финансирано с този проект на Столична община: как хората да събират разделно за целите на компостиране на зелените и на хранителните отпадъци, нали знаете, че знам, че сте сключили договор за 1 млн. 100 хил. лв. с една австрийска фирма да Ви разработи точно тази методология – как да се събират тези неща за компостирането? Да е жив и здрав! Правете каквото искате с Хохегер и Хохегерица! Тук говорим за госпожа Караджова! Не ме репликирайте! Уважаема госпожо министър, Вие не ми казахте: ще информирате ли хората, като заработи тази интегрирана система, колко лева ще плаща едно семейство, което днес плаща 250? Вие не ми отговорихте: ще информирате ли бизнеса, че ще плаща точно 870 лв. на тон? тон? В по-нататъшните въпроси ще имам възможност да развия и тази страна на забележителния проект за интегрирана система за отпадъците на София. Сега в заключение ще кажа, че от отговорите, които получавам, се убеждавам, че ако не служебното правителство, то следващото правителство на Република България ще трябва да направи много сериозна ревизия

Уважаеми господин Божинов, имаме одити от Европейската сметна палата, които показват добрите резултати на Оперативна програма „Околна среда”. Имаме одити на одитния орган на Генерална дирекция „Регионално развитие” на Европейската комисия. Имаме одити от страна на българския одитен орган, както и на други институции. Така че бъдете спокоен, проверяват ни непрекъснато и засега, слава Богу, както виждате, резултатите са добри. Системите ни за финансово управление и контрол работят. Що се отнася до конкретния проект, мисля, че детайлно Ви разясних за какво става въпрос за мерките за информация и публичност. А за проекта, който споменахте, господин Божинов, чак ми е неудобно, че 20 години стоите в Парламента и не сте разбрали, че България има сериозни ангажименти в областта на биоразградимите отпадъци и изостава страхотно – има за 2010, 2014, 2016 и 2020 г. колко трябва да… (Реплика Нямаме, освен в Столична община, която в момента се изгражда, и няколко проекта, които започнаха в градовете, за компостиране на биоразградими отпадъци. Ей толкова не направихте! За първи път ние направихме анализи, разработихме Национален план за управление на биоразградимите отпадъци със средства по Оперативна програма „Околна среда”. С подкрепата на Европейската комисия стартирахме този проект, който трябва да изясни много технически детайли, свързани с качеството на компоста, методики, стандарти, тъй като няма такива общоевропейски. Процедурата беше проведена при пълна прозрачност. Няма никакви възражения, никакво обжалване. Изпълняваме един много важен за България проект. Заповядайте, господин Велчев. Уважаема госпожо председател, уважаема госпожо министър, уважаеми колеги! Отново съм свидетел на нещо, което… Ние трябва да показваме на хората как трябва да се спазват правилата и законите. Точно в ден, когато контролът се предава пряко, наблюдавам грубо нарушаване на Правилника на Народното събрание!

колко жалко, ако не е трагично, че водачът на управляващото мнозинство в последния ден на парламентарен контрол не е разбрал, че едно е задаване на въпроси – аз съм ги задавал по два на седмица за шест месеца поред, господин председател, а когато е дошла госпожа министърката, отговаря на толкова, на колкото се е случило!

Чисто формално господин Красимир Велчев е абсолютно прав, че народният представител може да зададе не повече от два въпроса на едно заседание за парламентарен контрол. В случая това е нарушено защото от няколко месеца назад се натрупват въпроси. Министър Караджова е тук, за да отговори на натрупаните въпроси. Затова има известно нарушение на Велчев.) Господин Божинов, заповядайте да зададете въпроса си относно планиране на средствата за инвестиции в областта на околната среда за следващия програмен период БОЖИНОВ (КБ): Благодаря Ви, госпожо председател. Тези въпроси са същностно свързани. Но забелязахте ли, че когато поставих на госпожа Караджова въпроса за втория договор, сключен по горе-долу същата тематика, тя ми отговори, че онзи милион на Софийската община ще бъде за биоразградимите хранителни и зелени за втория договор ми обясняваше какви фундаментални разработки – пак за биоразградимите отпадъци?! Преминавам към въпроса, който съм задал. Към края на 2012 г., така съм мислел тогава че той е белязан с интензивна работа по подготовка на страната за следващия програмен период. Пиша Ви, че България има Национална програма за управление на отпадъците. Пиша, че тогава наскоро беше приет Закон за управление на отпадъците. С него се създава нормативната база за постигане на целите и се въвежда нова йерархия на управление на отпадъците. И питам: госпожо министър, какви средства предвиждате за инвестиции и ще бъдат ли те достатъчни за реализиране на политиките, чрез които се преследва постигане на целите в областта на управление на отпадъците? Поставям този въпрос, защото в следващите въпроси ще стане ясно, че изоставането е катастрофално, че няма сигурно осигуряване на средства за следващия период – за довършване на депата. Ако няма професионално пренасочване на този ресурс към високотехнологични решения, когато през 2020 г. ще бъде забранено депонирането, ние ще имаме току-що построени депа, в които няма да може да се депонира и няма да имаме инсталации. сте работили за пренасочването на тези средства и за успешно реализиране на политиките. Уважаеми господин Божинов, развихте една пледоария и не разбрах от устния Ви въпрос и изложение какво ме питате. Аз ще Ви отговоря на въпроса, както ми го зададохте: какви средства предвиждате за инвестиции и ще бъдат ли те достатъчни за реализиране на политиките, чрез които се преследва постигане на целите в областта на управление на отпадъците? Уважаеми господин Божинов, по отношение на средствата за отпадъци, които бяха усвоени в този програмен период и ще продължат да се усвояват и в следващите 3 години – ще се изгради основната мрежа от съоръжения на България за следващите може би 30-40 години.

Както Ви е известно, крайният срок, господин Божинов, за изграждане на тези съоръжения беше средата на 2009 г. – юли месец!

Довършихте започнатите от 2002 г. няколко депа по Програма ИСПА. В резултат на предприетите бързи мерки от мен като министър и от екипа в момента, както Ви споделих преди малко, са обхванати 5 млн. жители на България, за да бъдат доизградени техните системи. От националния бюджет още през август 2009 г. именно с първото постановление на Министерския съвет бяха отделени допълнителни средства от бюджета на България, тъй като не бяха заложени такива в края на 2008 г., в бюджета за 2009 г., бяха гласувани допълнително десетки милиони левове, които се насочиха за решаване на спешни въпроси в райони, които не бяха включени в Оперативна програма „Околна среда” и които

Спомням си, да! И не само това! Клетката на Враца, господин Божинов, беше препълнена и ако не бях предложила веднага финансиране, което започна от 2010 г., както и финансиране на сепарираща инсталация, за да се оползотворяват полезните компоненти, сигурно Враца щеше да си разнася някъде из България отпадъците. Относно следващия програмен период – да, ще бъде приоритет финансирането на дейностите по отпадъци и по-конкретно доизграждане и оптимизиране на системите, компостиращи и сепариращи инсталации – там, където не са предвидени в регионите, в които в момента има депа. Също така – поетапно закриване и рекултивация на общински депа за неопасни отпадъци, национална програма, която стартирахме. Това са язви в България – самозапалващи се, създаващи грижи за околната среда, такива депа в България. Двадесет вече са изпълнени, другите са в изпълнение. Отделен ресурс – 90 млн. лв. Конкретният ресурс за Оперативна програма „Околна среда” за отпадъци ще бъде допълнително конкретизиран, когато приключи процесът на разпределение на средства между програмите и на средствата в една програма за различните приоритети, но безспорно това ще бъде приоритет и за следващия програмен период. ПРЕДСЕДАТЕЛ МЕНДА Уважаема госпожо министър, понеже посочихте Враца – Враца си има кадърен и способен кмет, има си депо, има си сепарираща инсталация, има капацитет. И не искам да Ви давам другия пример със Суходол, който вече като „Люлин” станало препълнено депото, но след малко ще говорим за това. Аз Ви питах: когато се очертава обективна тенденция, че няма да бъдат усвоени средствата за депата, когато завършването на депата ще започне да приближава периода, в който ще бъде забранено депонирането, нужно е да се оцени ситуацията, да се формира нова политика и тази политика да бъде насочена към минимално довършване на започнатата инфраструктура и надграждането й с високотехнологични решения, за да можем да използваме тези пари, които са предвидени на България и за България за компенсиране на изоставането, догонващо развитие спрямо най-развитите страни и вписване в онази ситуация, в която ще имаме депа, но няма да има право да се депонира. Във Вашия отговор въобще не видях мисъл

Господин Божинов! И към гражданите на България – искам да повторя. В средата на 2009 г., когато приключи дейността си предишното правителство, беше изтекъл срока на България да построи тези съоръжения. Нямаше нито един готов проект с изключение на две общини – Столична община и Ботевград. Две години заедно с общините подготвяхме проектите, също така направихме промени в закона, за да могат да се сдружат общините за регионално управление – нещо, което не беше направено преди това, а е предпоставка за ползване на средства по оперативната програма, така че в ситуация на старт „нула” в момента имаме въведени съоръжения по Оперативна програма „Околна среда”, изградени с национални средства. Искам да кажа на гражданите на град Враца, щото засегнахте това да – имат депо и сепарираща инсталация, защото като министър предложих и правителството одобри през 2010 г. да започне това финансиране. И двете инсталации – и депото, и сепариращата инсталация, са въведени в експлоатация. Много са регионите, нямам време. Отчетът е налице. Мога да Ви отговоря, за който регион искате. ПРЕДСЕДАТЕЛ МЕНДА СТОЯНОВА: Следващ въпрос от народния представител Георги Божинов относно изграждане на регионални депа за твърди битови отпадъци, съгласно националната програма. Уважаема госпожо министър, досега се оправдавахте за неусвоените стотици милиони, че няма проекти. А Враца си е имала и за едното, и за другото, затова си има днес и депо, и сепарираща инсталация. Но минавам към следващия въпрос. Като че ли на 6 ноември съм прогнозирал, че така ще се развие дебатът и съм Ви задал следния въпрос: относно изграждане на регионални депа за твърди битови отпадъци, съгласно националната програма. моя въпрос съм посочил, че програмата предвижда 23 регионални депа. Посочил съм за колко са сключени договори, за колко е разплатено, колко договора се изграждат, колко не са започнати. Няма да го цитирам. Само съм Ви попитал: госпожо министър, колко депа ще бъдат завършени и пуснати в експлоатация до края на мандата на Вашето правителство? Днес, след моя въпрос, Вашият отговор не може да бъде друг освен „нула”. Питам: от тези 23 депа дето ония, предишните, лошите, направили там почти нищо, те са много лоши и не са направили нищо! Вие, освен Ботевградското, което го открихте помпозно и то е прилично депо,

Уважаеми господин Божинов, първо – на репликата. Да, Враца имаше подготвени проекти,

но оттам нататък на въпроса Ви за депата – в момента са въведени в експлоатация депа, които ние започнахме, нашето правителство, ще Ви ги изброя. изброя. Започнахме ги и като процес, и като финансиране. И двете са завършени като строителство за над 2 милиона българи. Цитирам Ви ги поименно, вече са готови. Това са за над 2 милиона жители и за над 40 общини в България. Освен депото в Ботевград, това са депата в Гоце Делчев, Шумен, Сандански, Доспат, Враца, Смолян, Асеновград

Ще имате възможност за реплика.

Госпожо министър, вече объркахме дали е реплика или е въпрос. Но Вие не четете въпросите. Аз не Ви питам за всички депа. Даже не искам да Ви питам за нерегламентираните депа. Не Ви питам дори за кореспонденцията Ви с Европейската комисия – какъв е тонът, какво Ви пишат и какво ще последва за България от това, че нищо не е направено в тази област. Не Ви питам. Аз съм записал точно за 23 регионални депа

да бъдат насочени в договореност към минимално завършване на започнатата инфраструктура и право в следващия период, в който пари за депа няма да има, да се насочат за високо технологични решения, то който управлява България и който води този отрасъл, ще бъде в много тежка ситуация, ако Вие не сте го задали като параметри на новата политика и ако служебният кабинет не се ориентира и не разбере този проблем. Това е проблемът, госпожо министър. Уважаеми господин Божинов, така е заради безотговорността, проявена доста години до

стартирахме с националните средства и със средствата от Европейския съюз много ясен план, който изпълняваме и на всеки два месеца даваме информация (надявам се и следващите правителства да продължат да изграждат съгласно графика, който сме представили, макар и да сме закъснели като държава), ние поне знаем какво правим и съответно сме минимизирали този риск. Оттук нататък част от депата, както казах, са въведени в експлоатация. И не само депа, а 20 и няколко сепариращи инсталации вече работят на територията на страната. Част от проектите се изпълняват като реално строителство, другите са в тръжни процедури. Тоест процесът е необратим. Той просто трябва да продължи, като силно се надявам, че общинските власти, които изпълняват проектите,

Преминаваме към следващия въпрос от народния представител Георги Божинов относно реализацията на проекта за закриване и рекултивация на сметоразтоварището в с. Долни Богров чрез обезвреждане и оползотворяване, разработен от Столична община. Уважаема госпожо министър, уважаема госпожо председател! Това е един много интересен проблем. Твърдението, че депото за твърди битови отпадъци в Суходол ще поеме отпадъците на София до изграждането на завода, бяха и се оказаха несъстоятелни. Очертаващата се кризисна ситуация наложи трансформация на инвестиционното намерение на Столичната община, цитирам: „За закриване и рекултивация на сметоразтоварището в с. Долни Богров”. В заглавието на проекта остроумно, подчертавам, се добавят думите „чрез обезвреждане и оползотворяване”. На практика се разработва сериозен проект за използване на площадката на сметоразтоварището и част от депонираните материали за изграждането на диги и стени на новите клетки на депо за твърди битови отпадъци с обем повече от 1 млн. куб.метра. Като използвам езика на инвеститора, който според мен е странен, витиеват, и използваните от него категории и понятия, моля да ми отговорите: какво ще се оползотворява – площадката или битовите отпадъци? Твърди се, че ще се запълват, цитирам: „свободни обеми с нацитова фракция от инсталациите за сепариране”, без да се посочва ясно – тези свободни обеми клетки от новото депо ли са, или са зони, цитирам: „съгласно генералния план на площадката”? Защо не се казва ясно и откровено, че се прави ново модерно депо за твърди битови отпадъци, което ще приема отпадъците след третирането им от инсталации за сепариране? И последно, ще се използват ли за рекултивация складираните в близкото минало бали? И ако трябва, госпожо министър, да формулирам своя въпрос в една дилема, на която да ми отговорите с „да”: когато битовите отпадъци на 1 милион и повече софийски жители ще се използват за рекултивация на сметоразтоварището, ще плащаме ли този компонент в таксата „отпадъци за депониране” или не? Ако решите, отговорете ми само с „да” или „не” на този въпрос, за да разбера, че сте разбрали какво Ви питам. Защото играта е, че е финансирано и едното, и другото, но не казваме на хората, че ще правим депо, а в ОВОС-а – ще правим рекултивация. Та ако ми отговорите с „да” или с „не”, ще бъда много благодарен.

преди две години разработи проект за рекултивация на депото, за да може тази язва до София да бъде премахната и да се намали рискът за реката. Още нещо, успяхме да включим проектите за рекултивация, за които споменах преди малко, за финансиране по Оперативна програма „Околна среда” и

за рекултивацията на депото в с. Долни Богров е изготвено задание за определяне обхвата и съдържанието на доклада по оценка на въздействието върху околната среда. Всички документи са публикувани на интернет страницата на Столичната община на 5 януари 2012 г. Осигурен е обществен достъп до доклада за оценка на въздействие върху околната среда. Проведени са обществени обсъждания, в които и Вие, господин Божинов, като интересуващ се от въпросите на Столичната община, можете да участвате. Тези обществени обсъждания бяха в Столична община, в квартал Челопечене и район Кремиковци. През юли 2012 г. компетентният орган – директорът на Регионалната инспекция по околната среда и водите – София, одобрява реализирането на инвестиционното предложение. Както в първоначалната информация, така и в доклада по ОВОС и нетехническото резюме ясно е описана същността на проекта, а именно рекултивацията на старото депо. Заместването на предварително заложените земни маси и строителни отпадъци с подситова и надситова фракция от репариращите инсталации за битови отпадъци е предвидено за оползотворяване и обезвреждане, като се използва за рекултивация вместо част от строителни отпадъци и земна маса. Това позволява по-бързата реализация на проекта и търсенето на допълнителни земни маси в района на София.

С този проект ще бъде разрешен наистина много дългогодишен проблем, който си стои сред Софийското поле – стотици декари, пълни с разпилени отпадъци. Ще бъдат предприети всички мерки, така че да не се допусне замърсяване на реката и на околното пространство. След тази рекултивация ние ще имаме един красив ландшафт.

за разлика от другите въпроси, поставени от мен, намирам, че тук е намерено рационално, остроумно решение. Абсолютно необходимо е да се култивира този терен – ерозиран, грозен и опасен. Второ, да се изгради не ала-бала, а истинско депо, в което вместо земни маси и оскъпяване, тези клетки, но клетки не свободни обеми, както пише в едното, да се запълнят с този подситов отпадък, да се рекултивира по най-добрия начин и това да стане една чудесна зона за отдих. Аз не оспорвам еволюцията и развитието на проекта. Питам защо го шикалкавят с тези думи, които

от това, че ако се каже, че ще се направи истинско депо, ще има възражения. Ако е било обяснено така, както го виждам, мисля, че това щеше да бъде прието по същество. Второто обаче искам да го проверите, или тези след Вас – дали когато е направен този хибрид между двете неща, е извървяна цялата законна процедура за едно истинско депо за битови отпадъци, необходима предпоставка да не бъде атакувано от заинтересовани страни – да се провали този проект. За това нещо аз мисля по този начин.

Шест месеца съм чакал, недейте се вълнува толкова. Уважаема госпожо министър, Заводът за отпадъци е най-важният елемент на интегрираната система за управление на отпадъците в София. На 14 ноември съм писал, че предстои решение по въпроса за ДДС и така наречената „държавна помощ” на част от проекта за Завод за битови отпадъци. Пиша: „За мен няма съмнение, че ще бъде взето политическо решение и това решение ще бъде положително за страната. Политическо ще бъде и решението за самото финансиране на тази част от проекта. В противен случай възможността за финансиране с европейски средства ще бъде безвъзвратно загубена”. Въпросът остава и днес Ви го поставям на Вас: какви са действителните причини за това забавяне, при положение че някои от елементите на системата вече са завършени,

кмета от предишния мандат по този проект от самото начало. Моят въпрос е: икономически приемлив ли е проектът за завода и отговаря ли на най-добрите технологии и екологични налични практики в момента? Благодаря, господин Божинов. Отговор – министърът в оставка Нона Караджова.

е преустановена експлоатацията на депото в с. Долни Богров, за което си говорихме преди малко, и изоставено сред софийските полета, за съжаление, доста години не са предприемани никакви анализи, изследвания и стъпки

и този план за действие се реализира. Да, това е труден проект, това е най-големият проект по Оперативна програма „Околна среда”. Това е сложен проект като съоръжение и неговата подготовка и реализация, одобрение и строителство изисква дълго време. Към момента са въведени депото, цялата съпътстваща инфраструктура – довеждащ път, водоснабдяване, канализация, електропроводи, високо напрежение, ниско напрежение. В строителство е инсталацията на компостиране, която също е изключително модерно съоръжение, което, освен че ще решава проблема с биоразградимите отпадъци, ще произвежда ток, който ще подпомага самата инсталация

процедурата колкото и да е дълга да бъде подкрепена от международни и европейски експерти. И първа, и втора фаза на завода са одобрени от страна на Европейската комисия, комисия, включително и от страна на Генерална дирекция „Регионално развитие”, и Генерална дирекция „Околна среда”. както от българска страна, така и от страна на комисията се оценяват финансови, икономически, екологични и технически аспекти. Проектът е одобрен като

Уважаема госпожо министър, уважаема госпожо председател, по този въпрос имаме съществени принципни различия – че проектът е труден, и е нужно продължително време. Искам да Ви припомня, че преди повече от 40 години България успя да построи повече от 50 завода, далеч по-сложни от този Завод за механично и биологично третиране на отпадъците. Ще Ви припомня, започвам от Северозападна България – „Видахим”, „Химко – Враца”, „Свилоза”, „Ямболен”, Содовите заводи, Торовият завод в Димитровград и Стара Загора, несравнимо по-сложни като технически и технологически решения от технологията и сложността на този завод, с всичките довеждащи и отвеждащи инфраструктури. Проблемът е друг. Избраната технология е вече икономически неефективна. Когато сте я избирали, ако е имало десетина в Европа, вече е останала само една и тя е на доизживяване. Това бяха истинските причини за много трудното приемане на проекта. Нали помните колко апликационни форми се писаха за втората форма. за втората форма. Наехте немска фирма и дадохме 10 милиона – не мина. Трета апликационна форма. Проблемът беше, че този завод ще доведе до непосилни за доходите на българите цени за третиране на отпадъците. Аз ще Ви кажа, че тази технология беше избрана в резултат на общественото обсъждане на ОВОС-а, в който обществото не прие директното изгаряне, а всъщност се върви към една скъпа технология – енергоемка, и се връщаме отново към горене и при последните варианти ще бъде отново в София. Изгарянето на продукта няма да бъде в циментовите заводи, защото ще трябва да се плаща и возенето дотам, и се плаща не горивото, а се плаща да ти бъде изгорено. Затова, на предишния въпрос за популяризирането, казах, че който е плащал 250 лв., да се приготви за 560, а 1 тон отпадъци на фирмите ще бъде 870 лв. Вярно е, че за фирмите бавно ще пада, но гражданите да се приготвят да скача таксата смет при този завод. Това, дето казвате, че ще го горите и ще правите енергия, каза го

Така че тук изходът беше минимален. За смяна на технологията нямаше време. За настояване за финансиране беше единственият път,

за Вас е добра трибуна да правите предизборни речи колко високи ще станат таксите на софиянци и какви високи ще станат. Да, господин Божинов, щяха да станат толкова високи, ако бяхте Вие и продължавахте да пречите на Столична община да си реализира завода. тъй като атакувате технология и така нататък, първо, проведено е голямо обществено обсъждане. Второ, този проект, като технология, е имал Управителен комитет, в който са били включени освен представители на администрацията на Столична община и всички представени политически сили в местния парламент, които са одобрили това предложение, освен на общественото обсъждане, където са били всички заинтересовани страни и всички политически представени представени групи в общинския съвет, без изключение, са одобрили тази технология. Мисля, че някак си Европейската комисия – поне към нея имайте уважение, за да одобри този проект, значи е икономически ефективен и екологично издържан. Уважавайте поне европейските институции, като имате резерви към моята експертност. на нови решения за депониране на битови отпадъци на София след 31 декември 2012 г. Госпожо министър, предизвикахте ме да Ви кажа и това, като казахте, че БСП е пречила. Винаги или десницата, или ГЕРБ сте имали абсолютно мнозинство в Столичния общински съвет

за да могат да оползотворят двете инсталации за балиране, които стояха свободни там, където си бяха решили проблемите. Но няма да се връщам нататък. Този проект има едно достойнство – че е 400 милиона и комисионата е много висока. Сега искам да попитам относно търсенето на нови решения за депониране на твърди битови отпадъци и ще бъда кратък. Депото в местността „Слатина”, което е елемент от интегрираната система за управление на отпадъците на София и в скоро време ще бъде открит, може ли да се използва директно за депониране на твърди битови отпадъци след инсталациите за сепариране или не и, ако не – защо? За отговор – министърът в оставка Нона Караджова.

които провежда Столична община, са прозрачни, тъй като говорим за този проект за отпадъците. Съответно всички участници имат право да обжалват решенията, ако решат, че са неправилни. Още нещо, в редица тръжни процедури участват европейски експерти. Така че, моля Ви, следете процеса и съответно се информирайте. Всичко е прозрачно, качено на страниците. Имате предвид депото в местността „Садината” вероятно, което е част от интегрираната система за отпадъци. В момента малка част от отпадъците на София се насочват към това депо с цел да се оползотвори едногодишният период след въвеждане в експлоатация на депото, който е за отстраняване на дефекти. Вие вероятно знаете, че всеки строеж има гаранция. Това се отнася и за депото в „Садината”. Този едногодишен период за отстраняване на дефекти, съответно трябва да бъде оползотворен по най-добрия начин. В момента това депо се ако има дефекти, ако има пропуски в строителството, съответно ангажимент на строителя е за негова сметка те да бъдат отстранени. Уважаема госпожо председател! Уважаема госпожо министър, първо относно прозрачните процедури. Привидно прозрачните и много добре организирани процедури обикновено са най-добрата корупционна среда. Така че това, че е прозрачна, не е гаранция, че не е предварително договорена. Минаваме към въпроса за „Слатина”. Моят подвъпрос, който се надявах, че сте дешифрирали, че това депо е проектирано целево за съпродуктите на завода за отпадъци.

то това натоварване на депото с цел да се види има ли дефекти, при този случай аз наистина Ви питам така ли е, може да стане повод при дефекти да не може да се търсят щети за пропуските в строителството. Въпросът ми е: има ли решение на въпроса за метана, който е за серийния отпадък? Ако депото е само съпътстващо за завода, то няма нужда от такава инсталация. Уважаеми господин Божинов, както Ви е известно от три години, и особено след въвеждането на още една инсталация за сепариране, цялото количество битови отпадъци на София преди да бъде откарано на депо минава през сепариращи инсталации. В депото в Садина

оставим за сметка на държавата, в частност на Столичната община, ако има дефекти, те да бъдат за сметка на строителя. Това е уточнено съответно и с него, и с надзора, който е бил. (Реплики от Смятам, че по този начин ще бъде гарантирано, ако има дефекти в депото, да бъдат отстранени. Второ, депото е с пречиствателна станция за инфилтрат, така че всичко отговаря на всички изисквания. Има и комплексно разрешително и се изпълнява. Няма проблеми, господин Божинов, не се безпокойте. Въпрос на народния представител Захари Георгиев относно строителството на подземен паркинг под езерото на Цар Симеоновата градина в Пловдив.

Вероятно сте имала достатъчно време за тези три месеца и половина да проверите повдигнатия от мен през месец ноември миналата година въпрос. За тези, които ни гледат, ще разкажа накратко това, което се случи през миналата година. Община Пловдив одобри планово задание за реконструкция на Цар Симеоновата градина, което предвижда изграждането на подземен паркинг под съществуващото езеро в парка. Цар Симеоновата градина в Пловдив е със статут на паметник на културата и парковото изкуство, а от 1993 г. е под специален режим на опазване – задължителен за всички учреждения, предприятия, организации и граждани. Според членовете на Обществения съвет за устройство на територията реализацията на паркинга ще стане за сметка на парка. Техните аргументи са свързани със замърсяването на въздуха от вентилацията на изгорелите автомобилни газове, с ограничаването на достъпа до парка и промяна в статуквото на кореновата система на вековните дървета, намиращи се там. Апропо, паркът е изграден преди повече от 120 години по проект на Люсиен Шевалас – швейцарски дендролог, наречен „министъра на цветята”. Моят въпрос към Вас е следният: какво е отношението на Вашето министерство относно изграждането на подземния паркинг в Цар Симеоновата градина? Не считате ли, че има опасност от замърсяване на въздуха? Как според Вас това ще се отрази на вековните дървета в парка?

Уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Георгиев! За изграждането на подземен паркинг в Цар Симеоновата градина е възложен от община Пловдив изготвянето на комплексен проект за инвестиционна инициатива по реда на Закона за устройство на територията, който съдържа част „Изменение на подробния устройствен план”. Съобразно изискванията на нормативната уредба по околна среда по частта от комплексния проект „Изменение на подробния устройствен план” е проведена изискващата се процедура по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка по Закона за околната среда чрез която и процедурата за оценка на съвместимост предмета и целите на опазване на защитените зони от екологичната мрежа по Натура 2000. Компетентен орган по екологичната оценка за този случай е директорът на Регионалната инспекция по околната среда и водите който въз основа на проведената процедура и предоставена информация и данни е постановил решение с характер да не се извършва екологична оценка, като са посочени мотивите и изискванията при осъществяването на проекта. В хода на процедурата е изискано допълнително изясняване на степента на въздействие от намерението, в това число по отношение на влиянието върху съществуващата растителност, върху въздуха и други, от институции и експерти. В решението са изложени мотиви, че при реализиране на проекта не се очаква въздействие върху околната среда и човешкото здраве. При постановяване на решението са съобразени становища по компетентност от Регионалната здравна инспекция по отношение на риска за човешкото здраве, която се произнася, че проектът не предполага рискове за човешкото здраве, а предвид статута на градската градина като паметник на парковото и градинското изкуство, и на Националния институт по недвижимо културно наследство към Министерството на културата, както и експертно становище за влияние на изкопните работи върху кореновата система на съществуващата дървесна растителност и други. В решението са поставени условия и мерки, гарантиращи съответствие с нормите за качество на атмосферния въздух и недопускане силно натоварване на района, които условия и мерки подлежат на контрол. Реплика Благодаря, госпожо председател. Уважаема госпожо министър, добре е, че сте в оставка и следващата седмица ще предадете управлението на министерството на друг, защото иначе трябваше по най-бързия начин да уволните тези, които са Ви подготвили този отговор, в който има минимум две лъжи. Минимум две лъжи! да стане ясно на тези, които ни слушат и гледат – както Ви казах, това е един от най-старите паркове в България

Вентилацията на изгорелите газове на тези автомобили нямало да попречи на никого – нито на децата и хората, които се разхождат, като съвсем в близост е детската площадка, нито на растителните видове, които са, казвам Ви, на повече от 100 години!

е заблудил общинския съвет, заблудил е и Вас с писането на този отговор. Ами Законът за устройство на територията изисква задължително екологичната оценка, оценката за въздействие на околната среда за такива специални паркове като този. Прочетете си Закона за опазване на околната среда. В едно от положенията е посочено, че там оценката е задължителна и нещо повече, когато паркът е в обхвата на две министерства – в случая това е на Регионалното и на Културното министерство, Вие лично трябва да направите оценката. Лично министърът! Виждате ли колко неверни неща ми казахте оттук? Виждате ли колко закононарушения се правят в нашата държава?

спряна от строителство една огромна сграда за МОЛ. Ами, направете си постъпките да купят част от етажите и да се направят паркинги там. Може ли такава безотговорност?! Пропуснах да си сложа картата.

Дуплика

Категорично заявявам, че, първо, компетентен орган в случая е директорът на Регионалната инспекция по околната среда и водите. Второ, процедурата, съгласно Глава шеста от Закона за околната среда в този конкретен случай, е процедура за преценка за необходимостта от провеждане на екологична оценка. Това е моят професионален отговор. Ако желаете, го оспорвайте по съответния ред. Още нещо искам да подчертая и да го знаят всички български граждани. Още през есента на 2009 г., уважаеми уважаеми дами и господа народни представители, задължих регионалните инспекции по околна среда и води да оповестяват на интернет по оценка на въздействие върху околната среда, екологична оценка и оценка за съвместимост. Дотогава тези решения бяха пазени в дълбока тайна и хората я узнаят, я не узнаят какво се случва. В конкретния случай, както и във всички останали случаи от 2009 г. до момента, това мое нареждане се изпълнява. Решението за конкретния случай, за който Вие ми задавате въпрос, е качено своевременно на интернет страницата на Регионална инспекция по околна среда и води – Пловдив, съответно е било оповестено по всички възможни начини. Всички заинтересовани граждани, включително Вие, като граждани на страната, сте имали възможност да обжалвате решението и съответно съдът да вземе решение. Решението не е обжалвано от нито един гражданин на Пловдив или неправителствена организация и е влязло в сила. Въпрос от народните представители Милена Христова и Димчо Михалевски относно изграждане на канализация на село Кадиево, община Родопи. Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители! Уважаема госпожо министър, ще ми позволите малко

През 2009 г. са депонирани още 100 хиляди тона. Село Цалапица като компенсация е получило няколко милиона лева. Град Пловдив, който се намира на 12 км от сметището, също получи няколко милиона лева, даже миналата година, точно преди няколко месеца, получи 11 млн. лв. като компенсация за депонирането на софийските отпадъци. Село Кадиево обаче, което е на 700 метра от сметището в Цалапица и в него живеят около 1500 човека, до момента не е получило нищо като компенсация. Сметището в Цалапица се запалва два пъти, има два пожара и тогава Гражданска защита измерва няколко пъти показания над нормите смрад непоносима, жителите на Кадиево я търпят, но никаква компенсация за това не получават. Въпросът, който поставят, е относно канализацията на селото. Предното правителство одобрява 500 хил. лв. за изграждане на канализация на село Кадиево и главен колектор. Когато Вие идвате на власт, преди четири години, отменяте това решение и решавате, че ще дадете 150 хил. лв. за техническа помощ за изготвяне на работни проекти за изграждане на канализационна мрежа и канализационно колектори, подмяна на водопроводна мрежа и изграждане на пречиствателни станции за отпадъчни води в село Кадиево и село Оризаре, община Родопи. Проведена е процедура, избран е изпълнител за частта относно село Кадиево, договорът е изпълнен да, но няма плащане от Ваша страна. Така жителите на село Кадиево остават без канализация към момента, процедурата стои висяща и за четири години Вие не направихте абсолютно нищо, за да решите този проблем. Въпросът ми към Вас сега е: каква е причината към днешна дата да не е финансиран Проект „Техническа помощ за изготвяне на работни проекти за изграждане на канализационна мрежа и канализационни колектори, подмяна на водопроводната мрежа и изграждане на пречиствателни станции за отпадъчни води в село Кадиево и в село Оризаре”? Уважаема госпожо Христова, уважаеми господин Михалевски! В Предприятие за управление на дейности по околна среда е постъпила молба от месец август 2009 г. за финансиране на Проект за изготвяне на работен проект за изграждане на канализационна мрежа и канализационни колектори, подмяна на водопроводна мрежа и изграждане на пречиствателни станции за село Кадиево и село Оризаре. С решение на Управителния съвет на ПУДООС, също от август 2009 г. е прието решение на община Родопи, да бъде отпусната безвъзмездна помощ за тази цел. С решение на Управителния съвет на ПУДООС от април 2010 г. финансирането е потвърдено отново. И за двете решения на Управителния съвет община Родопи официално е уведомена в писмен вид, като с изпратените писма изрично са дадени указания, че средствата трябва да се разходват законосъобразно и само за реализиране на горецитирания проект. През месец ноември 2009 г. в ПУДООС е представен подготвен и подписан договор от страна на община Родопи. Към него е приложена документация от проведени процедури за възлагане на обществени поръчки – два броя. С писмо от януари 2011 г. до кмета на община Родопи директорът на ПУДООС изразява становище относно проведените две отделни процедури за възлагане на дейности за проектиране, че следва да се проведе обща процедура за възлагане на обществената поръчка в съответствие с изискванията на Закона за обществените поръчки, съгласно който не се допуска разделяне на обществена поръчка с цел заобикаляне прилагането на закона, какъвто случай е въпросният и какъвто подход е приложен от община Родопи. Извършена е и допълнителна проверка от експертите на ПУДООС на представената от общината документация и са установени допълнителни несъответствия и пропуски в отделните документи, както следват. Не става ясно какъв е точно предметът на заявлението за исканата безвъзмездна помощ и, от друга страна, е установено несъответствие с предмета на проведените обществени поръчки. Не става ясно дали необходимата за проектиране канализация – водопровод, касае целите населени места или само отделни улици от същите. Съгласно наименованието на проекта, предмет на същия е изготвяне на работни проекти за необходимата ВиК инфраструктура в двете населени места. В заявлението до ПУДООС община Родопи, в Раздел „Техническо описание на проекта” посочва, че за пречиствателна станция за отпадъчни води в село Кадиево ще се изготвят идейни решения в два варианта и не включва разработване на работен проект. Предвид горепосочените обстоятелства и други подробности, за които нямам време, тъй като не ми стига в момента, за да Ви информирам и това, че същите не дават яснота на финансиращата институция за обхвата на проекта, както и липсата на необходимите законови основания за сключване на договор с община Родопи за финансиране на проекта за техническа помощ, доведе до изпращане на официално писмо от страна на ПУДООС, с което община Родопи е уведомена, че следва да оттегли представения проект на договор. В същото писмо общината е информирана и за всички пропуски и несъответствия, за които накратко Ви споменах. Към настоящия момент община Родопи не е предприела действия за отстраняване на пропуските, както в процедурата по Закона за обществената поръчка, така и другите пропуски, за които Ви информирах. Уважаема госпожо председател, уважаема госпожо министър! Това е един блестящ пример за бездушието на администрацията към един реален проблем в едно населено място, преди четири години, когато трябваше да търсим къде да сложим миризливия боклук на София, поеха ангажимент и го сложиха на 700 метра от прозорците си. След това четири години българската администрация не можа да намери сили и съпричастност, за да реши едно-единствено нещо, което тези хора в Кадиево искаха от правителството – да им построи канализацията.

През тези четири години ПУДООС раздаде десетки милиони за десетки по-неподготвени проекти. Не искам да коментирам политическата мотивация – подпомагане на кметове на управляващата партия. Това е еманацията:

казва, че правят компромис, защото били съпричастни?! И оттам нататък пълна коравосърдечност към тези хора. Това е еманацията на управлението Ви. Госпожо министър, трябва да се научим да не делим хората, особено когато

Уважаеми господин Михалевски! Имахме голямо желание да помогнем на хората, но ПУДООС като финансираща институция няма право да финансира незаконосъобразни проекти, още по-малко незаконосъобразно проведени обществени поръчки. Община Родопи беше поканена да представи провеждане на нови обществени поръчки. До ден днешен – вчера проверих последно, няма вече

Вие да стоите далеч от темата, тъй като ПУДООС не беше Ваш ресор, но отлично знаете, че разходването на средствата беше забулено в тайна. Когато дойдох през 2009 г., разпоредих да бъдат качени всички вземани решения за предходните четири години и гражданите видяха кой и какво е било финансирано. Оттогава до ден-днешен всички решения на ПУДООС се плащат на интернет страницата. Гражданите са запознати. Финансираме проекти – ще видите, на всички общини, без значение на политическата им принадлежност. До момента не сме имали никакъв упрек в това отношение. Работата е прозрачна. Ако исках да крия и да не бъда компетентна, ако исках да забулвам в тайни дейността на истински екологичен фонд, който има милиарди, какво се случва с тези пари, щях да продължа практиката да не публикувам решенията и да ги държа в тайна. Всички обаче могат да видят

Преминаваме към следващия въпрос от народния представител Александър Радославов относно спазването на таваните за емисии на серен диоксид, азотен оксид и прах от промишлените предприятия в Република България. Уважаема госпожо председател, уважаема госпожо министър в оставка! Моят въпрос е във връзка с емисиите на серния диоксид, азотния оксид и праха от промишлените предприятия. Известно е, че в България от 2008 г., откакто се прилагат така наречените „тавани” съгласно Договора за присъединяване, те се превишават всяка година. Очаква се и 2012 г. да приключи с негативен резултат по отношение на азотния оксид и праха.

Търговище. В страната положението е много трагично. Да не говорим, че по отношение на праха и лошото качество на въздуха говори, че може би едно от най-замърсените места е тук, в София – пл. „Орлов мост”. Какви са структурните мерки, които предприемате за постигане на съответствие,

значение за околната среда и здравето на българските граждани.

съгласно Протокола относно условията и договореностите за приемане на България в Европейския съюз, страната има задължение да спазва определени тавани за годишни емисии от замърсители, изпускани в атмосферата от големи горивни инсталации. Таваните не са постигнати към 2008 г., каквото е задължението в протокола. Те са превишени значително, особено тези за серен диоксид. Във връзка с това от 2009 г. Министерството на околната среда и водите предприе следните действия. Бяха изведени от експлоатация четирите стари парогенератори на ТЕЦ „Република” – Перник. Бяха предприети мерки за изграждане на сероочистваща инсталация на блокове V и VІ на „Марица изток 2”. Сега цялата централа работи в съответствие с нормативните изисквания. Беше намалена мощността на ТЕЦ „Сливен” под 50 мегавата и централата бе изведена от обхвата на Директива 2001/80 относно ограничаване на определени замърсители във въздуха. Беше изведен от експлоатация ТЕЦ „Брикел” до изграждането на пречиствателни съоръжения, постигащи нива на емисии, съответстващи на нова голяма горивна инсталация. Предприети бяха мерки за експлоатацията на ТЕЦ „Свилоза” с нискосернисти въглища, което позволи на централата да спазва установените норми за допустими емисии. Бяха изведени от експлоатация два парогенератора на ТЕЦ „Бобов дол”. Единият от тях вече работи, като спазва изискванията за нова голяма горивна инсталация със съответните очистни съоръжения. Бяха изградени сероочистващи инсталации на ТЕЦ „Марица 3” – Димитровград. Благодарение на тези усилия, както от страна на Министерството на околната така и на споменатите централи, са значително намалени емисиите от серни окиси, азотни окиси и прах. Прогнозите са, че в резултат на това през настоящата 2013 г. таваните за серен диоксид и прах от протокола ще бъдат спазени. Министерството на околната среда и водите вече предприе необходимите мерки съвместно с Министерството на икономиката, енергетиката и туризма за достигане на тавана на азотни оксиди. С оглед постигането на тавана бяха проведени срещи с операторите на най-големите горивни инсталации, в резултат на което те поеха ангажименти, отиващи отвън нормативните задължения по директивата, а именно: където е възможно, ограничаване натоварването на инсталациите и прилагане на технически мерки за намаляване нивата на емисиите, и по-конкретно – инсталиране на нискоемисионни горелки. През месец юли Министерството на околната среда и водите и Министерството на икономиката, енергетиката и туризма ще направят анализ на изпълнението на таваните за първите шест месеца от годината и при необходимост ще бъдат предприети коригиращи действия. Считаме, че в резултат на всички изброени действия, националните тавани от протокола ще бъдат постигнати, съответно ще бъде подобрено качеството на атмосферния въздух в близките населени места. Всъщност вече е факт, почти са преодолени замърсяванията със серен диоксид в района на Гълъбово и Перник. Отдавна в гр. Стара Загора няма превишение на серните окиси, тоест има значителни подобрения. Това костваше значителни усилия

Уважаема госпожо председател, уважаема госпожо министър, колеги! Действително от моята среща с експерти може да се каже, че има постижения за серния диоксид, в което и Вие тук се опитвате да ни убедите. Обаче една такава справка, която ми се направи, че за азотния оксид съвременните инсталации са някъде около 100-150 милиона за една от тях, ако всичко трябва да се обхване, както е редно да се направи на едно съвременно ниво, ми дадоха едни данни, че то е съпоставимо горе-долу с постройката на един АЕЦ. Става въпрос за милиарди суми. И аз лично да Ви кажа, не вярвам, че с тези действия, които сте предприели, ще решите този въпрос, защото става въпрос за колосални финансови възможности, за да се реши този въпрос. Мисля, че очевидно, че нито Вашето правителство, което приключва, нито служебното би могло нещо да направи. Това е и в унисон и с решението, което взехте като правителство и Парламентарна група на ГЕРБ да ликвидирате проекта АЕЦ „Белене”. Аз мисля, че няма ли превес на атомната енергетика, този проблем ще продължава да си тече и все ще има да гоним напредналите европейски страни, защото замърсяванията ще си продължат. Изискват се огромни финансови средства и тук, трябва да се гледа, според мен перспективно и трябваше да се подкрепи

опитът да се реши нещо откъслечно от общия поглед за развитие на страната, няма да има траен успех. В допълнение искам да Ви информирам, тъй като в крайна сметка най-важното е качеството на въздуха в градовете, което е основополагащо за здравето на хората от гледна точка на компоненти на околната среда, само два града в България имат превишение на азотни окиси. Това са Пловдив и София. Основният източник на замърсяване в тези градове – наднормени, за които има, между другото, срок за постигане на нормите – е основно в автомобилния транспорт. Ето защо нашите усилия са концентрирани към развитие на системи за устойчив градски транспорт, така че да се намали трафика в тези градове и да се използват превозни средства, които са екологосъобразни. Типичен пример в това отношение е метрото на София. Знаете от гледна точка на околна среда положителните резултати. Само от въвеждането на последната отсечка над 100 хил. граждани слязоха от автомобилите и автобусите и са в метрото. Така че разширението на този екологосъобразен транспорт е от изключително значение и вече има и резултати, които са по отношение на азотните окиси. По същия начин средствата, които отделяме по Оперативна програма „Околна среда” за подменяне на трамваите в София, на тролейбуси в други градове, които имат този проблем, е от съществено значение. Освен че решава проблемите с азотните окиси, устойчивият градски транспорт решава и въпроса с праховите частици – един въпрос, който наистина изисква дългосрочно решение в много области. Благодаря. Преминаваме към следващия въпрос от народния представител Цветан Сичанов относно нерегламентирано сметище край село Пролеша, община Божурище, област София. Заповядайте, господин Сичанов. Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, уважаема госпожо министър! Моят въпрос е свързан с едно нерегламентирано сметище край село Пролеша, община Божурище. На около 15 км от град София по главен път Е-80 на територията на община Божурище, в землището на село Пролеша съществува едно нерегламентирано сметище. Въпреки че е незаконно, то се използва от години от община Божурище, от околните села, дори от жители на столицата. Същото постоянно тлее и гори, като се разнася нетърпима миризма и обгазява посочените населени места. Дори и да не гори, това сметище замърсява плодородните земи наоколо, сеейки найлони, пликове и други мърсотии. Чрез просмукване на дъждовните води се замърсяват и почвите и водите на язовира край село Пролеша.

Общинското депо е неоградено, охраняемо е в периода от понеделник до петък само във времето от 8,30 до 17,00 ч., което позволява свободния достъп до него. През 2012 г. на кмета на община Божурище именно заради това, че продължава да експлоатира депото, са съставени два акта във връзка с установените нарушения. Освен това директорът на Регионална инспекция по околната среда и водите в София през ноември 2011 г. е издал решение за затваряне на това незаконно сметище. Постъпило е обжалване от кмета на община Божурище, в което той оспорва решението на директора на Регионална инспекция по околна среда и води – София. Възражението е неоснователно, тъй като депото се експлоатира незаконно при наличие на модерно регионално депо, в което, съгласно националната програма, в Костинброд, трябва да бъдат насочени отпадъците и на община Божурище. Съгласно законодателството по управление на отпадъците, общините преустановяват експлоатацията на общинските депа, които не отговарят на нормативните изисквания. Както Ви казах, депото в Костинброд, което е модерно, отговарящо на всички стандарти, е въведено в експлоатация в началото на 2012 г. и следва по програмата да се използва и съответно от община Божурище. Наскоро директорът на Регионална инспекция по околна среда и води – София издаде заповед за предварително изпълнение на заповедта си за прекратяване на депото, тъй като, както Ви казах, са с възражения. И съответно след изчистване на съответните срокове, тя ще влезе в сила. С това се изчерпват възможностите на административния процес за влияние в случая. В случай че и след влизане в сила на заповедта на директора на РИОСВ – София след постановяване на предварително изпълнение на заповедта му за затваряне на депото, кметът на Божурище не предприеме необходимите мерки и поради, както казах, липса на други административни основания за преустановяване експлоатация на депото, случаят ще бъде предаден на Прокуратурата за търсене на наказателна отговорност. Искрено се надявам, че ще има отговорно поведение и отношение от страна на метната власт от Божурище. За реплика, заповядайте. Благодаря Ви, госпожо министър, за изчерпателния отговор. Всъщност Вие отговорихте и на допълнителните въпроси, които бяха възникнали у мен. Наистина това сметище не е от вчера и от днес, както Ви казах, Отделно то е непоносимо за живеене за хората, които живеят около него. този проблем наистина стои пред тях. Благодаря Ви за изчерпателния отговор и за това кое следва оттук-натам. Фактически разчитаха а помощта на нашето Министерство на околната среда и водите, но явно

Нещо важно искам да добавя, тъй като се надявам, че местната власт ще се стресне – при положение че има наготово построено депо, въведено миналата година в експлоатация, да направи необходимото. В допълнение моите очаквания и на колегите са, че кметът на общината ще подготви проект за рекултивация на това депо. Това, че на него няма да се изсипват отпадъци, не означава, че няма да създава този проблем, тъй като това е място сред природата. Ние сме отворили една национална програма за затваряне на старите сметища на стойност 90 млн. лв., която се изпълнява. Искрено се надявам общината да подготви този проект, за да може да се направи техническа и биологична рекултивация и хората да забравят завинаги, че е имало такава язва при тях. Благодаря. Преминаваме към следващия въпрос – на народния представител Михаил Миков, относно екотакси при внос на автомобили. Заповядайте, господин Миков. Благодаря Ви, уважаема госпожо председател. Уважаема госпожо министър, очевидно е, че по време на управлението на ГЕРБ правителството, ръководено от Бойко Борисов, направи така, че 49% от българските граждани да живеят в риск от бедност. Също така очевиден факт е, че около 5 до 10% от колите, които се купуват в България,

в последния месец, месец и половина продуктовите екотакси скочиха четири Четири пъти е необяснимо увеличение, което засяга стотици и хиляди български граждани – в условия на криза, в условия на бедност, в условия на безработица! Затова Ви задавам този прост въпрос: какви са причините за драстичното увеличение на продуктовите екотакси при вноса на автомобили?

уважаема госпожо председател. Уважаеми дами и господа народни представители! Господин Стойнев, Продуктовата такса по смисъла на Наредбата за определяне на реда и размера за заплащане на продукти, след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци, включително и за МПС, е с цел подпомагане на разкомплектоването и рециклирането на старите автомобили. Размерът на продуктовата такса за моторни превозни средства, така наречената „екотакса за автомобили”, е определен с постановление на Министерския съвет през май 2008 г.

Благодаря Ви, уважаема госпожо председател. Уважаема госпожо министър, или Вас Ви заблуждават, или Вие се опитвате да заблудите гражданите. Отидете и вижте как четири пъти – 60-70 лв., се е увеличила продуктовата екотакса! Освен това, има едно постановление на Министерския съвет от 2011 г. относно същата наредба. Не знам защо премълчахте, че има такава корекция в брой 29 от 2011 г. Но причината е друга – че чрез правилата, които сте създали, Вие създавате монопол. Мо-но-пол, който води до четирикратно увеличение на таксите! Да знаят българските граждани, че създаването на монополи чрез закони, чрез различни нормативни актове, чрез действия на администрацията е политика на Вашето правителство – да не се чудят защо са бедни. Благодаря Ви. Уважаеми господин Миков, през 2011 г. беше потвърден размерът на екотаксата, приет през 2008 г. – не е увеличаван под никаква форма и по никакъв начин. Така както е била определена през 2008 г.! През 2011 приехме решение, което не се е променяло, че за всички следващи години тя остава същата, както е била приета през 2008 г., за 2011. По отношение на организациите по оползотворяване на масово разпространени отпадъци, в това число и на автомобили, направих всичко възможно съществуващият монопол от две организации През изминалия период имаше не по-малко от осем организации за оползотворяване на отпадъците от моторни превозни средства. В областта на електронното и електрическо оборудване бяха две към миналата година бяха десет. Тоест конкуренцията е достатъчно голяма. Не само това. С подкрепата на Парламента приехме нов Закон за управление на отпадъците, в който предвидихме нещо, което нямаше преди това – имаше консенсус сред народните представители по тази тема: да бъде засилен контролът чрез целогодишни одити на тези организации. Не само както беше по миналия закон – в края на годината те да представят доклади, които министерството да проверява. Сега министерството като институция

ние хванахме случаи на наличие на организации, които са декларирали, че са изпълнили целите за рециклиране, а нямат инсталация, която са описали, тоест никога не е била построена.

одитирани. Въведохме, с помощта на Парламента, много добра практика как трябва целогодишно и съответно годишно да се одитира – мисля, че това може да бъде разпространено в останалите сфери като един добър модел. Въпрос на народния представител Антон Кутев относно финансиране изграждането на Пречиствателна станция – град Силистра. Уважаема госпожо председател, уважаеми малко на брой депутати, уважаема госпожо министър в оставка! Задавам този много важен според мен въпрос за България. Днес Вие сте последните министри от това правителство, които отговарят на парламентарен контрол в този Парламент и сте всъщност представители на първото правителство от 16 години насам, което не можа да изкара мандата си и което беше изгонено от гражданите на държавата буквално с камъни и с протести. Това има определена връзка с въпроса, който ще Ви задам – става дума за Пречиствателната станция в град Силистра. Моят въпрос е свързан с това: вярна ли е информацията, която имам? Първо, доколкото знам,

резултат на което практически се променя цялата документация по проекта? Тоест ако аз съм прав – надявам се да ме поправите, ако не съм, би трябвало целият този проект след падането на подробния устройствен план в съда да бъде променен изцяло, за да може да бъде реализиран. А той, доколкото знам, е приет във вида, в който е бил предложен. Това са въпросите ми към Вас. Моля за отговор. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: За отговор – министърът в оставка Нона Караджова. Уважаеми господин Кутев, дами и господа народни представители! Договорът за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на Проект за изграждане на пречиствателна станция за отпадни води, доизграждане на канализационна мрежа и частична реконструкция на водопроводна мрежа се подписа през месец ноември 2012 г. Стойността на безвъзмездната финансова помощ е малко над 70 млн. лв. Това е един от многото проекти, които се подписаха във ВиК сектора за подобряване на инфраструктурата, за отвеждане и пречистване на отпадъчни води и където е допустимо – и за водопроводи. В допълнение към моя отговор уточнявам, че в създадената информационна система за управление и наблюдение на структурните инструменти на Европейския съюз цялата информация, която Вие ми поискахте, която получих като въпрос е качена и Вие можете, съответно лично, да се уверите като гражданин на България. Всички имат достъп до тази информационна мрежа. Много проекти претърпяха пълна преработка, тъй като бяха оценени от Европейската комисия като несъответстващи на екологичната ефективност, икономическо и финансово съответствие с европейските регламенти. Не зная дали бяхте в началото тук, когато отговарях на друг въпрос на Ваш колега. На 2 юли 2009 г. са били подадени проекти от общините в България за финансиране на инфраструктура във ВиК сектора. По настояване на Европейската комисия министърът на околната среда и водите на 2 юли сам е отменил проекти за милиард и 200-300 милиона лева, като тотално неотговарящи на изискванията, така че всички общини преработиха своите проекти изцяло. Не искам да цитирам какви бяха основните дефекти на тези проекти, но като започнете от преоразмеряване, тоест прогнози за

Проектът на Силистра също беше един от тези, които изцяло се преработиха, тоест почти нямаше община, която да не преработва две години проекта си след 2009 г. Загуби се страшно ценно време. Независимо от това към момента вече имам 20% разплащане по програмата и са договорени почти всички средства. Не само това. За следващия програмен период имаме подготвени проекти за над 1 млрд. лв. и тяхното изграждане – на тези пречиствателни станции, на водопроводи и канализации може да започне от 1 януари 2014 г. Всъщност основният дефект на програмата е липса на проекти, които да започнат да се изпълняват, изпълняват, тоест да се строи реално на терен, още от 2007 г. да се плащат съответно на строители, да се представят фактури в министерството и да се възстановяват от Европейската комисия.

Вие ми казвате в момента, че – ето, има одобрен проект, две години се е преработвал, поради някакви причини и Вие сте приели за 70 милиона проекти, още някакви милиарди вървят нататък. Ако тези милиарди са приети по същия начин, както и проекта за тези 70 милиона в Силистра, нищо няма да се случи! случи! Не ми отговорихте на въпроса за подробния устройствен план. Вие на 17 ноември, според това, което казахте, приемате, одобрявате финансирането на проекта. На 7 ноември съдът има решение, с което пада подробния устройствен план на помпената станция, тоест на 17 януари, десет дни по-късно, Вие е трябвало да знаете, че е паднал подробният устройствен план, което означава, че този проект, който сте приели за финансиране, не може да бъде финансиран и трябва още две години да бъде преработван. Но това, че Вие може би не сте знаели за подробния устройствен план и затова, че е съборен в съда, е особено интересно, защото Вие сте, доколкото знам, от Силистра, и сте министър. Финансирали сте проект на кмета на Силистра, който също е от ГЕРБ, както и Вие, а подробния устройствен план пада в съда по искане на депутата от Силистра Стефан Господинов. Фирмата на депутата от Силистра „Вива” ООД на Стефан Господинов е тази, която е осъдила общината, съборила е подробния устройствен план, в резултат на което Вашият проект за 70 милиона – на министъра от ГЕРБ, няма да се осъществи в града, в който управлява кмет на ГЕРБ! Е, такава шайка разбойници, извинете за израза, няма! Последна дуплика за мандата на това Народно събрание.

Искам да благодаря за доверието, което ми дадоха депутатите през месец юли 2009 г. С екипа на министерството, с подкрепата на Парламента извършихме много солидни реформи, зададохме правилна посока, свърши се много работа! За най-важните неща като успехи можете да видите на интернет страницата на министерството. Това не е лично мой труд. Това е екип от професионалисти. Още нещо – с голяма отговорност се подготвях за парламентарния контрол. Преди няколко години прочетох нещо интересно за парламентарния контрол в Швейцария. Задали на министъра на здравеопазването въпрос за внос стари консерви и риска за здравето на хората. Вероятно е пропуснал преди това да си прочете отговорите и започнал да чете отговора на депутатите в швейцарския парламент. Като стигнал до средата, четейки сложни формули и отговори, започнал да се смее. Извинил се на депутатите за това, че и той не може да разбере какво отговаря на драгите граждани чрез депутатите, и съответно отложил за следващия път отговора си. Всеки мой отговор, който съм давала на гражданите чрез Вас, защото аз отговарям на гражданите, които Вие представлявате, съм се старала да прегледам внимателно отговора, да е разбираем за гражданите, да е конкретен, да няма съкращения с разни сложни думички. Отново вероятно ще кажете, че си давам самооценки, но човек наистина трябва да е и критичен към себе си, но трябва също да оцени по достойнство това, което е направил.

парламентарния контрол и отговорите, вероятно поради това заслужих тяхната оценка, че съм един от министрите, който отговаря достойно, който се подготвя и съответно говори разбираемо на българските граждани. Желая на всички здраве и успех! Вярвам, че това, което направих като министър на околната среда и водите, се вижда. Пет милиона български със системи, изградени или в изграждане, за отпадъците. Криза на боклуците няма да има. Още толкова – в областта на ВиК сектора. Направихме също значителни стъпки за подобряване на качеството на въздуха. Това са политики, които се реализират не една, две, три, а продължително – десет години. Уверена съм, че нашето общество заслужава и съответно ще има продължението на тази добре свършена работа и от мен като министър, от моите колеги министри, от министър-председателя. Както той казва – нещата се виждат. Аз дадох своя отчет. Качила съм го на страницата на министерството какво съм направила през тези три години и половина с великолепен екип от професионалисти и експерти. (Реплики от КБ.) Моля! Досега не съм видяла отчета на предишното правителство – какво е направило в областта на околната среда. Един ред няма! Благодаря Ви, госпожо Караджова, за участието Ви в днешния парламентарен контрол и отзивчивостта Ви към въпросите и питанията на депутатите за мандата на Четиридесет Преминаваме към отговорите на Тотю Младенов, министър на труда и социалната политика в оставка. Първи ще зададат своя въпрос народните представители Емилия Масларова и Драгомир Стойнов относно осигуряване на субсидирана заетост на уволнените от Вазовските машиностроителни заводи – Сопот. Слушаме Ви, господин Стойнев, да развиете въпроса Благодаря, госпожо председател. Уважаеми министри в оставка, госпожа Караджова си даде отлична оценка, само не разбрахме защо хората Ви изгониха, като сте толкова добри и толкова прозрачни. Надявам се, господин министър в оставка, че Вие няма да си дадете, или може би ще си дадете също така отлична оценка и да направите конкретна равносметка за тези три години и половина – защо не си изкарахте мандата докрай, какво ниво на безработица заварихте и какво оставяте, с колко се увеличи бедността на българския народ, мизерията, колко хора се самоубиха, защо се стигна хора да се самозапалват? За съжаление, уважаеми дами и господа, това е равносметката на управлението на Политическа партия ГЕРБ. Каквото и да се говори от тази трибуна, отиваме в една друга крайност, която за мен е изцяло неприсъща

да отговорите, защото всичко Ви е ясно, за възможността да съставите правителството и ако днес го бяхте направили, хората днес щяха да бъдат с високи доходи, нямаше да има безработица, както е във Франция, например.

Вие оставихте една нагла оценка на един отиващ си министър за своята работа. Никой не може да каже защо

Въпросът Ви е за уволнените от Вазовските машиностроителни заводи – да Ви припомня въпроса! ДРАГОМИР СТОЙНЕВ: Според Вас този въпрос свързан ли е с безработицата? Ако смятате, че всичко там е хубаво и че хората са щастливи от това управление, тогава трябваше да ми върнете въпроса, госпожо председател. Там има едно предприятие, което беше гордостта на българската военна промишленост, което бе доведено да фалит. Хората в продължение на месеци не си получаваха заплатите. Отиде министър-председателят и отнякъде дойдоха 4 млн. лв.

Благодаря, уважаема госпожо председател. Уважаеми дами и господа народни представители! Господин Стойнев, с оглед своевременното устройване на трудовия пазар на освободените от Вазовските машиностроителни заводи и във връзка с преструктурирането на предприятието, за да може то да се запази и да продължи още на 16 януари тази година по моя инициатива свиках извънредно заседание на Областния съвет за тристранно сътрудничество в Областната администрация – Пловдив, на която присъстваха всички кметове от областта, представители на частния бизнес, на синдикатите и всички бюра по труда от областта. В Агенцията по заетостта е изготвен план за действие при извършване на уволнение на работниците и за намирането на алтернативна работа. Анкетирани бяха 225 работодатели, които са заявили готовност за разкриването на 361 работни места, както следва: 139 места за специалисти в машиностроенето и металопреработването; 222 работни места за работници с други професии – машинен оператор, шевно производство и така нататък. Изпълнителният директор на „Радомир метали” – Радомир, е предложил да назначи 21 специалисти, като поема транспорта и настаняването на хората, които биха се съгласили. Кметовете на Сопот и на Карлово заявиха общо

– 200 човека. Социалните партньори от КНСБ, от Конфедерацията на труда „Подкрепа”, от Асоциацията на индустриалния капитал също предложиха в своите планове за действие по Националния план за заетостта да подпомогнат съкратените работници. Българо-германските центрове в Пазарджик и в Стара Загора също предложиха на част от работниците, които искат да се преквалифицират, да направят това в българо-германските центрове.

тази година е проведена трудова борса в предприятието. Тя бе открита в присъствието на изпълнителния директор на Агенцията по заетостта и Областна администрация – Пловдив. Борсата премина при много засилен интерес. Работодателите и голяма част от работниците изразиха удовлетворение от нея. Двадесет и две фирми работодатели, от които две общини – Карлово и Сопот, участваха в нея и заявиха общо 702 работни

Голяма част от хората, които се регистрираха в Бюрото по труда, предпочетоха да получат обезщетение от Националния осигурителен институт за времето, за което им се полага. На другите е предложена алтернатива. Бюрата по труда в Карлово

след атестация от работодателите, след съгласуване със синдикатите в предприятието да бъде предложена алтернативна работа на тези работници и служители, на които им предстои да бъдат съкратени. Така че това, което е в прерогативите на Министерството на труда и социалната политика и в частност на Агенцията по заетостта – виждате, че предприехме своевременно мерки, за да предложим алтернатива на хората и те да имат възможност да избират. Благодаря.

Уважаеми господин министър в оставка, твърде много разчитате на частния сектор. Вие казахте, че има приблизително около 400-480 работни места. Това означава, че в този регион тогава трябва да има пълна заетост! Защо тогава никой досега не е бил нает? Тоест нямало е хора, има свободни места, но явно са чакали да има проблем във ВМЗ – Сопот, за да наемат хора. Напротив, реалната картина е точно обратната. Регионът е с едно от най-високите нива на безработица. Вие разчитате единствено на частния сектор. Хубаво. Разбирам, че тези висококвалифицирани хора ще ги пренасочвате да стават шивачи или шивачки.

Вие продължавате тази политика – да разчитате единствено на Оперативна програма „Човешки ресурси”. Само че там се кандидатства, господин министър. Това не е като Национален план за действие по заетостта, където държавата веднага, на минутата може да предприеме конкретен план за действие. Европейските пари, за съжаление, три години и половина, повтаряме едно и също –не заместват националната политика, държавния бюджет. Тези пари идват от Европа, за да надграждат политиката.

Хубаво е, че има такъв диалог, но какви са резултатите? И пак не ми отговорихте на въпроса – може би не знаете, или може би госпожа Цачева ще Ви помогне: откъде дойдоха тези 4 млн. лв.? Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Дуплика – господин министър в оставка.

кажа: предвидили сме алтернатива за над 750 човека – голяма част от тях в частния бизнес, който е дал реални заявки за работа; синдикатите също със своите програми; също така и българо-германските центрове, на хора, които искат да се преквалифицират и по заявки от частния бизнес да намерят след това работа, като поемаме обучението на тези хора. Пак искам да кажа:

и когато се налага да се направят съкращения, ние сме длъжни да намерим алтернатива на тези хора. В момента ние това правим – искаме да предложим алтернатива на тези хора, те да могат да имат възможност да избират. Също така кметовете на Карлово и на Сопот дадоха заявка за тези работни места по Оперативна програма „Човешки ресурси”. Ние можем да им осигурим 500 човека, като заплащането там е 380 лв. на месец плюс осигуровките – много над минималната работна заплата за страната. Така че всичко зависи и от инициативата на самите кметове. Ние сме заявили, че ако те се обърнат към нас с такъв проект, ние ще го финансираме. Благодаря. от народния представител Драгомир Стойнев относно организацията по предоставяне на медицински изделия, помощни средства, приспособления и съоръжения за хора с увреждания. Господин Стойнев, Благодаря, госпожо председател. Уважаеми господин министър, не хвърляйте вината изцяло върху кметовете. Аз говорих за ролята на държавата, която очевидно на този етап липсва.

от 1 юли 2011 г. Господин министър, тогава Вие променяте Правилника за прилагане на Закона за хора с увреждания. Смятате ли, че по този начин се пестят пари, господин министър? Смятате ли отново да върнете, да промените правилника по начин, по който се предоставяха тези средства по време на предишното управление? Колко оплаквания има до Вас както от хората, така и от фирмите, които предоставят такива средства? Съжалявате ли, че се стигна до момент, в който се пестят пари от хората с увреждания? Оставям настрана отмененото безплатно пътуване с градски транспорт, защото и там трябваше да се пестят пари. Бих искал да знам каква организация е създадена в поделението на Агенцията за социално подпомагане за максимално съкращаване на сроковете по предоставяне на медицински изделия, помощни средства, приспособления и съоръжения за хора с увреждания. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: За отговор – министърът в оставка Тотю Младенов.

С Постановление на Министерския съвет от 10 май 2011 г., в сила от 1 юни 2011 г., бе изменен и допълнен Правилникът за прилагане на Закона за интеграция на хора с увреждания, както Вие казахте, в частта на изплащането на целевата помощ за помощни средства, приспособления и съоръжения или медицински изделия с основна цел – да се прекратят злоупотребите. Тази целева помощ се отпуска въз основа на молба-декларация, съгласно Приложение № 8 от Правилника за прилагане на Закона за интеграция на хора с увреждания, подадена до дирекция „Социално подпомагане” по постоянен адрес на правоимащото лице. Директорът на „Социално подпомагане” или упълномощено от него длъжностно лице в срок до десет дни след подаването на молба-декларация издава заповед, с която отпуска или отказва тази помощ. Заповедта за отпускане или отказ се съобщава писмено на лицето, подало тази молба, в седемдневен срок от издаването й. Целевата помощ за покупка и ремонт на помощни средства, приспособления и съоръжения или медицински изделия се изпраща най-късно до края на месеца, следващ месеца на съобщаването на заповедта по касов или безкасов път от Агенцията за социално подпомагане. Лицето с увреждане, негов законен представител или упълномощено от него лице заплаща изделията, за които е отпусната целевата помощ или за ремонта им. Искам само да кажа, че в срок до 30 дни от получаването на помощта правоимащото лице, негов законен представител или упълномощено от него лице представя в съответната дирекция „Социално подпомагане” оригиналната фактура и касова бележка за справка и прилага копие от двата документа, заедно с приемо-предавателния протокол за получаването на помощните средства, На териториалните структури на Агенцията за социално подпомагане от 1 юни 2011 г. беше създадена необходимата организация по разясняване на новата процедура. Причината за промяната е следната: сериозен анализ, който възложих, показа, че от 1 януари 2008 г. до 31 юли 2009 г. в дирекции „Социално подпомагане” са обжалвани 2149 решения на органите на медицинската експертиза. Висшестоящият орган е отменил 1085 от тях, с което е предотвратено ощетяването на държавния бюджет на обща стойност 749 604 лв. Констатирани са несъответствия между установените потребности на лицата от помощни средства и приспособления и съоръжения или медицински изделия и неизползването им по предназначение. Прилагането на новия режим на изплащането на целевата помощ за изработка, покупка и ремонт на помощни средства, приспособления и съоръжения, осигурява своевременното право на избор на самото лице с увреждания, като създава по-конкурентни условия за производителите и търговците на дребно, при които е по-високо качеството на предлагания от тях Преди 1 юни 2011 г., преди тези промени, режимът предвиждаше правоимащите лица да получават изделията в избрана от тях фирма, регистрирана в Агенцията за хора с увреждания, без да заплащат.

Това не означава, че сме ощетили хората, господин Стойнев. Това означава, че при този режим има по-малка възможност за корупция и за използването на тези средства не по предназначение. Смятам, че по този начин не само не сме ощетили хората, които имат нужда от тези помощни средства, но с този режим ги облекчаваме максимално, от една страна, и от друга страна – не даваме възможност за злоупотреби с тези средства. Благодаря. Уважаеми господин министър, разбрах, че тези промени са направени след възложен от Вас анализ. Вие потвърждавате! Защо тогава не направихте анализ защо толкова много хора се пенсионират и се изкарват инвалиди? Защо не направихте анализ и да се замислите как живеят именно тези деца с увреждания, на които Вие отново замразихте всички плащания? А именно тези хора, с които съм сигурен, че Вие не сте се срещали, защото аз съм се срещал с тях, казват, че не могат да се разкарват толкова пъти, за да си получат тези помощни средства, които са жизнено важни за тях. Когато лекарската комисия установява заболяване и преписва какви технически и помощни средства да се предоставят на лицата, се издава решение. Лицето взема това решение, отива в службата за социално подпомагане, подава молба приблизително десет дни излиза заповед. Само че то има нужда от тези помощни средства сега, в момента. В рамките до 45 дни му превеждат парите за медицинското изделие. Той все още няма тези помощни средства, които са жизнено важни за него. Лицето отива с парите в специализираната фирма. След това отново трябва да се разкарва до Агенцията за социално подпомагане, за да върне фактурата. Ясно е, че много хора ще се откажат, господин министър. Ясно е, че ще има хора, които надали ще доживеят, докато си получат това помощно средство. Факт е, че предишният режим, когато след решение на ТЕЛК, със заповед на Агенция „Социално подпомагане” лицето отива в конкретната фирма и взима това помощно средство и проблемът приключва за няколко дни. Тук трябва да минат приблизително два месеца. Кой вариант е по-добрият, преценете Вие. Но аз лично смятам, че следващото правителство ще поеме ангажимента отново да се улесни получаването на жизненоважните помощни средства. Когато става въпрос за хора с увреждания, господин министър, жалко е, но там пари не могат да се пестят. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА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 аз не смятам, че Вие защитавате интересите на фирмите, които дават помощните средства, защото сте интелигентен човек и не вярвам да сте техен застъпник. Аз пак казвам: ние направихме това с две основни цели – от една страна, да подпомогнем и хората, защото когато този човек не може да отиде в Агенцията по социално подпомагане, Вие виждате, че законът е предвидил представител или упълномощено от него лице да отиде и да получи тези средства или да подаде това заявление. Така че никого не затрудняваме. От друга страна, само за шест месеца след въвеждането ние предотвратихме злоупотреби с над 2 млн. лв. Ето, това е! От една страна, не ощетихме хората, не усложнихме получаването на тези помощни средства и, от друга страна, предотвратихме ощетяването на бюджета с големи суми. Това е нашата политика. Благодаря. Уважаеми народни представители, времето, с което следва да бъде удължен парламентарният контрол, е от 15 минути. Това е времето на двете декларации, които чухме от парламентарните групи на Коалиция за България и Синята коалиция. В това време ще можем да чуем питането на народните представители Емилия Масларова и Драгомир Стойнев относно политиката за социално включване на хората с увреждания и отговора на министъра в оставка Тотю Младенов, с което ще приключим парламентарният контрол. Думата да развие питането има госпожа Масларова.

Ще се опитам в никакъв случай да не Ви обезкостявам, както Вие направихте в началото, стартирайки своята дейност, отричайки всичко, което е направено до момента в предишните управления. Ще го направя заради хилядите хора, които работят в системата на Министерството на труда и социалната политика и неговите структури. Заставам днес на тази трибуна с болка и сериозно притеснение, защото фактически социалната политика и политиката по питането, което сме задали с моя колега господин Стойнев във връзка със социалното включване на хората с увреждане, политиките, във връзка с верификацията на средствата, които са по Оперативна програма „Човешки ресурси”, са жизнено важни въпроси. Както и да ми отговорите, те няма да задоволят хората, които ни слушат. Преди малко господин Стойнев каза, че Вие през цялото време казвате, че сте консултирали всичко със синдикатите и работодателите. Разбира се, това е една практика, продължаваща години. За съжаление, и синдикатите, и работодателите излязоха в редиците на протестиращите. Госпожа Караджова си даде отлична оценка и каза, че никой не си е дал отчета какво е свършил преди това. Аз не зная Вие какъв отчет ще дадете и какво ще направите. Разбирам Ви, защото социалната политика е политика, която всеки очаква да бъде по-добра. Всеки очаква да получи повече – както в питането, което сме задали да има повече асистенти за хора с увреждане; да бъдат назначени определени хора, които имат нужда да помогнат и които са безработни; както и схемата „Помощ в дома”; както и верификацията на средствата, които дават примерно работодателите, да им върнете парите във връзка с Програма „Развитие” – в следващия ни въпрос, който е. Тоест, всичко това хората очакват да бъде в повече. За съжаление, и Вашият премиер накрая на мандата, след подаване на оставката каза, че трябва да направите по-силна социална политика. Четири години ние говорихме в тази насока, четири години поставяхме въпроса, за да помогнем на Вас, господин Младенов, да бъдете по-настоятелен, да искате. Социалният министър е винаги опозиционен, той винаги настоява да се даде нещо, защото зад него стоят хората. Не Тристранния съвет, не някой друг – всички хора. Каквото и да кажете от тази трибуна сега, аз не бих искала да Ви мъча. Казвам Ви го съвсем откровено: за съжаление това правителство

аз никога не съм си давал оценка, само знам, че в състояние на тежка икономическа криза в цяла Европа, включително и в България, която още не е отминала, положихме максимални усилия. Тази сутрин, по моя молба, се срещнахме с президентите на двата синдиката, на четирите работодателски организации, поговорихме какво е изпълнено, какво – не е, какво е най-спешното, което трябва да се прави. Примерно в областта на социалната сфера аз им гарантирах и те отчетоха това, че на 100% изпълнихме антикризисните мерки в социалната сфера. На 100%!

По отношение на това дали съм искал или не съм искал, искам да оставя хората сами да преценят. Като министър на труда и социалната политика непрекъснато съм искал – и публично, и непублично, и с риск да бъда уволнен и винаги съм смятал, че това е правилно. Но като цяло смятам, че общите решения на правителството са важни и трябва да се изпълняват. Независимо кой какво иска, в крайна сметка се взима общо решение и се изпълнява от всички.

я намалихме с пъти за последните две години. Ефективно в момента работят около 1200 човека по програмите по заетост, както и в повечето малки населени места – лични асистенти, социални програми, социални трапезарии, дневни центрове, които откриваме и така нататък. Нека хората сами да преценят. Сто и двадесет хиляди човека, госпожо Масларова, в момента работят по програмите на Министерството на труда и социалната политика. Аз не казвам, че ние сме се преборили с безработицата. Ние полагаме неимоверни усилия в тази посока. Повярвайте ми! С оскъдните средства, които има Министерството на труда и социалната политика и Оперативната програма „Човешки ресурси”, която използваме в максимална степен. 120 хиляди човека работят по програмите „Подкрепа за заетост”, „Развитие”, „Първа работа за младите хора”, стажантите, личните асистенти.

По отношение на личните асистенти, госпожо Масларова. Аз разбрах защо не искате да задавате този въпрос и да бъде писмен. Вие трябва да разберете, в икономически подем на държавата 2007-2008 г. бяхте осигурили на не повече от 10-12 хиляди лични асистенти на хора с увреждания. В момента при липса на средства и в икономическа криза ние сме осигурили 18 500 лични асистенти – три хиляди по Националния план по заетостта,

при икономически подем в цялата държава, при излишъци! С много повече отколкото тогава осигуряваме сега – за 35 000 хора с увреждания, за възрастни хора, които не могат сами да се обслужват. Не казвам, че сме решили на 100% проблемите на тези хора, но

на кметовете, искам да Ви уверя, че специално кметовете никога, ама никога в държавата не са получавали такава огромна помощ от държавния бюджет и от оперативните програми. Министерството на труда и социалната политика, господин Стойнев, за първи път даде възможност кметовете да правят социална политика, тоест да има децентрализация в социалната сфера и в предоставянето на социалните услуги. За първи път! Дори кметове, които досега не се интересуваха от проблемите в социалната сфера, вече са социално ангажирани и мисля, че това е най-правилният път оттук нататък. Когато се обединят усилията на местната власт и на държавата, има все по-подобри придобивки за хората. Не казвам, че ние сме решили проблемите на хората, казвам, че в тази икономическа криза положихме максимални усилия, за да смекчим ударите от кризата. Благодаря Ви.

улицата Ви изгониха! Като имате такива големи успехи в социалната сфера, защо синдикатите излязоха на протеста, щом като толкова добре се разбирате

Това е истината, господин министър! Защо хората Ви изгониха? ¬– Защото бедността става основният бич на българското общество! Казвате: „Ние си свършихме работата”. Но искам да Ви попитам, господин министър, защото разходите за социална закрила в България са едва 18% от брутния вътрешен продукт? Средно за Европа са 27%. Вие ще кажете: „Е, Европа, там са богати държави!” Нека да вземем държавите от близкия Източен блок, там разходите за социална закрила са приблизително 21%, но Вие там, господин министър, се провалихте! Не застанахте зад хората, господин министър. Затова имаме такъв ръст на безработица и огромен ръст на младежката безработица. Вие подпомагахте единствено кметовете на Политическа партия ГЕРБ. Относно личните асистенти, господин министър,

7200 човека в момента работят по програмите в област Смолян в различни общини! Седем

Да, на България е нужен по-голям икономически растеж, а не 0,8% от брутния вътрешен продукт, за да има повече работни места, за да има по-високи доходи. Да, на България е необходимо да има час по-скоро много по-добро професионално обучение, за да може хората, които завършват професионалните техникуми да си намират по-бързо работа в частния сектор. Това в момента се прави и се надявам скоро да е факт. Да, тези неща са важни. Професионалната квалификация – днес си работихме с работодателите и синдикатите по този въпрос. Професионалната квалификация е ключът за успеха, за по-голяма заетост и за по-високи доходи на хората. Мисля, че усилията, които полагаме в тази посока, включително по Оперативната програма „Човешки ресурси” и кадрите, които излизат от обучение от българо-германските центрове, които са пет на брой в цялата страна, дават една по-голяма гаранция за по-голямо качество на работната сила за частния бизнес. ПРЕДСЕДАТЕЛ МЕНДА СТОЯНОВА: Благодаря. Госпожо Масларова, заповядайте за отношение – две минути. Каквото и отношение да взема, все ще бъде правилно. Ще се върна към тази антикризисна програма. Не мога да разбера как така са Ви изръкопляскали за изпълненията на антикризисната програма, а кризата се е задълбочила. Няма нито един положителен показател в областта на социалната политика – от заетостта

98 000 работни места с 200 милиона разкрити в предишното управление, които пък за четири години са нови 360 хиляди работни места. Вие имате 880 милиона по Оперативна програма „Човешки ресурси”, но 70 милиона и малко по по Националния план по заетостта и сте разкрили 120 хиляди работни места за близо милиард лева, които сте похарчили. Ще ми говорите Вие,

януари или февруари месец. През това време работодателят откъде да вземе пари да плати? Той се оплаква и казва: „Няма да участвам в тези програми”. Защо се опитвате да показвате нещата такива, каквито не са. Няма да говоря за другите неща в цялата политика. Това, че правителството нямаше приоритет в нито един от секторите на социалната политика, е факт. сте се да задържите нещо – не го отричам, бях достатъчно коректна в началото, когато започнах. Знам, че е много трудно, знам, че в период на криза има проблеми, но твърдя, че парите, които имахте по Оперативна програма „Човешки ресурси” и с които разполагате, не се използват ефективно така, че основният основният проблем –безработицата, който ни тежи като воденичен камък, да го решите по друг начин. ПРЕДСЕДАТЕЛ МЕНДА СТОЯНОВА: Благодаря. С това приключваме днешния парламентарен контрол. Благодаря, господин министър, за участието Ви в парламентарния контрол днес и преди това. Уважаеми колеги, приключваме днешното заседание. Следващото, както гласувахме днес, е извънредно заседание на 12 март 2013 г.